Prehajamo na razpravo. Besedo dobi gospod Tomaž Lisec. **TOMAŽ LISEC (PS SDS):** Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Spoštovani minister, državne sekretarke in državni sekretar, kolegi, kolegice, vsem skupaj lep pozdrav! Zdaj, za začetek, še enkrat, ker morda je bilo vsaj s strani poslanskih skupin koalicije očitno narobe razumljeno, zakaj interpeliramo ministra za finance, Klemna Boštjančiča, pa dovolite, da vam ali pa slovenski javnosti preberemo zakaj. Zaradi ravnanj ministra, ki imajo elemente kaznivega dejanja nevestnega dela v službi po 258. členu Kazenskega zakonika in kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev po 257.a členu Kazenskega zakonika, oškodovanja javnih financ in negospodarnega ter nesmotrnega upravljanja z javnimi sredstvi, torej kršitve Zakona o javnih financah. In ključna stvar v tej interpelaciji je zavajanje javnosti v zvezi s protipravno zagotovitvijo proračunskih sredstev za nakup stavbe na Litijski cesti 51 v Ljubljani, ki pa ima na žalost, ampak o tem bom malo več v nadaljevanju, svojo nadaljevanko z imenom Parmova 53. Za začetek se bom tudi jaz malo obregnil ob stališča poslanskih skupin koalicije. Če nekako razumemo kolegico iz stranke Gibanja svoboda, ki se je trudila pokazati, da z delom ministra ni nič narobe, pa smo dobili triminutno stališče Poslanske skupine SD, kjer so verjetno želeli preprečiti gnev, ob tem, ko je minister za pravosodje v svojem izvajanju s prstom pokazal na

ta protipravni nezakonit nakup prostorov na Litijski cesti 51. Levica je nekaj govorila o sodelovanju in je rekla, pač, da bo ministra pomagala obdržati pri političnem življenju vsaj še kak mesec ali pa par mesecev, ki so pred njim. Tako da, spoštovani minister, s tako ubogo podporo, vsaj v besedah stališč poslanskih skupin ni dobra popotnica za vaše delo v nadaljevanju mandata. Tudi sam sem danes želel veliko govoriti o davkih, kjer sicer ste varuh državnih financ, ampak na škodo slovenskih davkoplačevalcev in pa davkoplačevalk, pa naj si gre to za fizične ali pravne osebe. Zakoni na področju davkov v tem mandatu delajo škodo slovenskim ljudem, dokazljivo. Če ne verjamete, poglejte Zakon o dohodku pravnih oseb ali pa poglejte plačilne liste in pa dohodnina, ki bo slej ko prej prišla. Tisti, ki so pridni, ki delajo, z novo davčno, jaz pravim, antireformo, oškodovani. Tako da tudi o tem bi se dalo govoriti, ampak davki niso današnja tema. Niti ni današnja tema to, kar smo danes zjutraj prebrali, vsaj v treh medijih, ki jih sicer koalicija nerada bere. To pa, da je šlo za neko dogovarjanje glede nakupa Športne loterije. Če vsaj kak stavek v teh člankih drži, potem, spoštovani minister, če teh člankov niste prebrali, imate danes v teh slabih 9 urah še čas, da ostanete in rečete odstopom. Če je vsaj stavek v tistih člankih glede Športne loterije resničen. Dejstvo pa je, da, in se bom vrnil na interpelacijo, da je ta zgodba pri Litijski ne samo nek fiasko, ki ga ni mogoče ubraniti, ga ni mogoče ubraniti, lahko se med sabo bockate ali je krivda na Ministrstvu za finance, torej na vas, ali je krivda na celotni Vladi, ki je dvakrat ta nakup sprejemala na dopisnih sejah, torej so krivi deloma tudi vsi ministri ali pa je kriva bivša že ministrica. In s tega stališča sem že večkrat povedal, je imela ministrica vsaj na koncu, sicer je bila malo prisiljena, ampak to držo, da je odstopila in prevzela vsaj politično odgovornost in pa tudi določeni zaposleni oziroma iz njene ožje ekipe. Ampak tega nakupa Litijske ni mogoče ubraniti in reči, da to ni fiasko in da ni šlo za čudne, negospodarne, neučinkovite in nezakonite zadeve. Tega nakupa ni možno braniti, kot na primer, ravno včeraj smo dobili oziroma danes novo ministrico za digitalno preobrazbo, ni mogoče ubraniti nakupa 13 tisoč računalnikov. Spoštovani minister, danes ste rekli, v interpelaciji je polno navedb, ki ne držijo, opletali ste celo z lažmi. Ampak spoštovani minister, potem pa ste rekli, vse sem že povedal. Spoštovani minister, danes tukaj imate največjo in najbolj odgovorno možnost, da bi vse očitke konkretno zavrnili. Vi pa ste rekli na odboru, v medijih, vse sem že zavrnil. Zakaj niste danes ponovili zgodbo in še enkrat vse zavrnili? Ker slovenska javnost še vedno pričakuje odgovore in odgovore ne pričakuje samo Poslanska skupina SDS. Je pa dejstvo, kar je tudi prej povedal kolega Vrtovec, kako bo letos ta veseli december bil po vladnih in pa koalicijskih sobanah, milijarda evrov bo šla v tem duhu veselega ministra.

ljudi, tako da bomo v Poslanski skupini SDS gledali kaj vse se bo nabavljalo v času veselega decembra. Pred leti so se malo ljudje nasmihali, ko so rekli, ja, ni važno ali ministrstvo ali kakšne druge agencije, ali pa občine so na koncu leta kupovale WC papir pa tiskani papir, da so nekaj zapravile, da potem drugo leto ne bi imeli manjšo številko v svojem proračunu, ampak mi smo prišli iz nakupa takšnega ali drugačnega papirja ali pa iz takšne ali drugačne fešte v kateri občini ali pa na katerem ministrstvu do več milijonskih zgodb, ki se dogajajo tik pred zdajci na neučinkovit, negospodaren in pa nezakonit način. In mene je strah, spoštovani minister, da se pri zgodbi pri Litijski niste nič ali pa dovolj naučili kako se ne sme delati v funkciji ministra za finance. Včeraj sem v enem omizju smo prišli do debate in so rekli naj vas vprašam, ali ste v službenem ali pa morda v popoldanskem času morda tudi kakšen nepremičninski posrednik. Če ste, ste dober posrednik za vas ali pa za vaše prijatelje, ampak na žalost slab nepremičninski posrednik za državo oziroma za državljane. In dovolite, da potegnem vzporednice z nakupom Litijske 51, z novim nakupom Parmove 53, za Urad za preprečevanje pranja denarja. Zelo podobna zgodba, v bistvu pa še bolj katastrofalna, ki pa na eni strani pokaže, da če je interes, kar bom tudi v nadaljevanju dokazal, se lahko v enem dnevu zgodijo čudeži. Na drugi strani pa imamo tudi proračunske uporabnike, ki ne samo to ministrstvo, ampak tudi znotraj vsega tega dopisovanja določene stvari se ne spravijo v promet niti v roku enega tedna, enega meseca, včasih celo traja kakšno leto, da se kakšna stvar prevede. Tukaj pri Parmovi pa so se stvari dogajale v z urnim tempom in gre za podobno zadevo. Sporna cena tukaj pri nakupu Parmove, torej za delovanje Urada za preprečevanje pranja denarja, kjer zanimivo, se naj bi urad selil v sto kvadratov večji prostor, ne gre torej za neke ogromne nove potrebne površine, kot na primer smo jih imeli, pa se bom zopet vrnil na Ministrstvo za digitalno preobrazbo, kjer so v Mariboru iskali večje prostore, da se bodo ljudje preselili, tukaj pa za sto kvadratov je cena kvadratnega metra višja kot pri Litijski. Torej še enkrat, očitno vas zgodba z Litijsko 51 ni nič naučila in ste šli še v slabši nakup Parmove 53, kjer bo cena, če stvari držijo, zaenkrat, spoštovani minister, v tem tednu to zgodbo niste demantirali, kliping tega ni zaznal, Google tega ni zaznal, da bi rekli, ne, to pa ne drži, bomo zanikali, bomo demantirali, kjer naj bi bila cena z vlaganji 2180 evrov. Pustimo ob strani, da obstajajo, če vtipkamo v kakšen brskalnik. Recimo prodaja poslovnih prostorov, pisarna 700 kvadratov, 850 evrov kvadratni meter, prodaja poslovnih prostorov pisarna 800 kvadratov, 750 tisoč evrov opremljene nove zgradbe. Tukaj pa so šli v nakup zgradbe iz leta 1979, znotraj, znotraj tega projekta ogromno problemov. Kot izhaja iz zapisnika v Pogledu so ugotovili zamakanje, v prostorih bo potrebno menjati tlake, beljenje, ojačanje sten,

Torej, cena tega nakupa Parmove 53 je za proračun glede na kvadratni meter nakupa še slabša zgodba o tem, kako je treba to narediti. Skratka, nekajkrat smo slišali o učinkovitem gospodarnem in zakonitem delu, pri nakupu Parmove 53 lahko rečemo samo, da je šlo za učinkovito delo na škodo slovenskih davkoplačevalcev, in bom šel na drugo stvar. Torej, najprej cena, potem pa časovnica. Ta stavba oziroma ti prostori na Parmovi 53 so se prodajali že več kot dve leti. Potem pa pride 20. marca leta 2024 objava javnega zbiranja ponudb. In glej ga zlomka, še isti dan podjetje, ga ne bom imenoval, ampak je vse javno, pošlje pisno ponudbo, sicer brez energetske izkaznice, ampak o tem v tretjem delu. Še isti dan, ko je ko je objava javnega zbiranja ponudb, pride ponudnik, "tadam!", tukaj smo, na voljo smo vam in glej ga zlomka, kako je bil ta nakup učinkovit. Že naslednji dan priletijo iz Ministrstva za finance, iz Ministrstva za javno upravo in iz Urada za preprečevanje denarja na ogled teh prostorov. Naslednji dan. Če bi bila državna uprava vsepovsod tako učinkovita, kot je bila tukaj, potem bi dejansko bili druga Švica, ampak ker vsepovsod ta, zadeve niso tako hitre, nekateri švicajo, nekateri pa zaslužijo, nepravilno, svoja sredstva. To je bilo 21. 3. Potem, je 27. marca to podjetje, je reklo, zdaj se pa odločite. Pa rečejo na Ministrstvu za javno upravo, joj, dajte nam čas do 10. aprila, da mi to malo z Ministrstvom za finance predebatiramo, kaj in kako bi naredili, ampak isti dan Ministrstvo za finance odobri sredstva oziroma pravice porabe za nakup prostorov. Isti dan. Torej, od objave javnega zbiranja ponudb do odobritve sredstev s strani Ministrstva za finance, en teden. To je učinkovitost, ampak verjetno so zaslužili pravi, vsi ostali pa izviseli. In tukaj, spoštovani minister, vas sprašujem, zaključek javnega zbiranja ponudb naj bi bil v roku enega meseca, torej 20. 4. Kaj bi se naredilo, če bi od 27. 3., ko ste vi odobrili sredstva za nakup prostorov, pa do 20. 4. je javil še kak ponudnik, morda se celo tudi je, ampak zaenkrat verjetno to sledi v kakšnem tretjem nadaljevanju te zgodbe. Samo medklic, pri Litijski so bile vsaj tri ponudbe, na Parmovi ena, edina, prvi dan že posredovano in v roku enega tedna stvar izpeljana. Učinkovito? Še enkrat, ja. Gospodarno? Ne. Zakonito? Ne. Ampak o tem v nadaljevanju. Saj se, spoštovani minister, vi ali pa, saj vem, minister ne bo hodil po terenu pa gledal nakupa stavb pa pogledal kaj so, kje je potrebna vrata zamenjati pa okna pa stene prebeliti... Si je kdo s strani Ministrstva za finance, Ministrstva za javno upravo ali pa Urada za preprečevanje denarja pogledal še kak drug prostor? Ali ste slepo verjeli temu podjetju, ki je prvi dan že posredovalo ponudbo in ste rekli, evo,

proračunski uporabniki tako delali, bi lahko rekli, evo, imamo učinkovito vlado. Ampak v 99,9 procentih se to ne dogaja, dogaja pa se, če so očitno pravi ljudje na pravem mestu s pravimi interesi in pa finančnimi potrebami ali pa željami. Zadnja stvar glede afere Parmova, zakaj govorim, da je ta nakup nezakonit, pa je energetska izkaznica. Kjer je očitno prišlo, vsaj če lahko beremo iz javnih medijev, do nekega prikrivanja dejstev, ki napotuje na to, da se ni spoštoval ne pravilnik, ne Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju, še celo več, zdaj ali je šlo to za dogovor med kupcem in prodajalcem, da se je naredila delna energetska izkaznica, kljub temu, da je bila veljavna celotna energetska izkaznica, ki pa je bila seveda veliko slabša, kot pa tista delna, ki je pokrila vaše potrebe s katero ste želeli dokazati, da je pokrila vašo zakonitost dela. Ampak pravila, torej Uredba o upravljanju z energijo v javnem sektorju so jasna in če bi veljala energetska izkaznica, ki je bila veljavna, vi ne bi smeli odobriti nakupa te stavbe, ampak ste priredili ali vi ali kupec ali kdo drug, to ni moja stvar, da o tem odločam. Ampak še enkrat, je kdo iz Ministrstva za finance, Ministrstva za javno upravo ali pa uprave urada za preprečevanje pranja denarja vprašal, preveril energetsko izkaznico? Verjetno ni. Torej nezakonit nakup. In zato imamo tukaj tudi pravilnik o metodologiji izdelave in izdaje energetskih izkaznic stavb. Energetske izkaznice za posamezen del stavbe ni mogoče izdati, če je že izdana energetska izkaznica za celotno stavbo. Vi pa ste dali narediti vi, nekdo je dal narediti posamezni del stavbe, energetsko izkaznico, kljub temu, da je bila energetska izkaznica za celotno stavbo že izdana in po mojem mnenju stavba in s tem poslovni prostori ne izpolnjujejo niti minimalnih pogojev energetske učinkovitosti za nakup. Ker pa je prišlo očitno do nekega poneverjanja, bi moral biti nakup stavbe nezakonit. In tukaj se bom ustavil in upam, da bom spoštovani minister dobil odgovor zakaj ste šli v nakup na Parmovi 53, ki je še ne samo večji fiasko, ampak večji pokazatelj negospodarnosti in pa nezakonitosti pri nakupu prostorov. In če se pri litijski izgovarjate na Ministrstvu za pravosodje, češ oni so vsi krivi, boste težko rekli, da pa ste pri nakupu Parmove 53 delali za neko drugo ministrstvo. Kajti jaz verjamem, da Urad za preprečevanje pranja denarja še vedno spada pod resor Ministrstva za finance, kjer ste še enkrat oškodovali državni proračun, zato, ker ste kupili staro stavbo, ki je veliko dražja kot veliko bolj moderni prostori, kjer, kot sem rekel glede časovnice, je ogromno ne indicev, ampak dokazov, da je šlo za dogovorjen biznis med pravimi prijatelji in imamo zgodbo glede energetske izkaznice, ki kaže, da gre še za eno v vrsti polomij nepremičninskih posrednikov blizu kroga ministra za finance, ki ali kot rečeno, v službenem ali popoldanskem času izvaja nek projekt, ki se mu reče biti nepremičninski posrednik. Torej, spoštovani minister, jaz upam, da v tem času, veselega decembra ne bomo januarja odkrivali še kakšne zgodbe, kjer se je tudi s pomočjo Ministrstva za finance oškodoval državni proračun, da boste vestni pri svojem delu, ampak še enkrat, samo glede afere Litijska 51 in Parmova 53 bi morali odstopiti.

in pa zgodbe glede športne loterije, še enkrat, če karkoli od tega drži, če ne boste mogli demantirati, spoštovani minister, je prav, da ostanete in rečete, odstopam. Najlepša hvala.

kolegice in kolegi, spoštovani vsi, ki strah spoštovanju do države plačujemo davke! Specifična teža Ministrstva za finance je izjemno visoka. Med ljudmi velja za ministra številka dva, če je predsednik vlade minister številka ena. Lahko bo kdo rekel, ne damo se preštevati, ampak tako pač je. In tudi sam na nek način razumem, da je ministru danes tukaj težko sedeti in sam mi v Novi Sloveniji bi si, kot je nekdo predlagal, želeli, da rajši sedimo na seji, kjer bi razpravljali o izboljšanju poslovnega okolja, o davčni razbremenitvi ljudi in podjetij in tako naprej, ker, ker Slovenke in Slovenci na podlagi svoje pridnosti, znanja zmoremo bistveno, bistveno več kot danes kažejo rezultati. Zmoremo več. In jaz vam iskreno privoščim, gospod minister, zdaj je še kakšnih deset mesecev efektivnega časa, da v tem času prinesete v ta Državni zbor neke zakonske predloge, ki bodo izboljšali poslovno okolje, ki bodo, če misliva na davke, stimulativni davki, ki bodo nagrajevali tiste, ki ustvarjajo, ki delajo, da se bo končno delo v Sloveniji splačalo, zdaj se pač ne splača. In torej še je čas, približno deset mesecev kot rečeno efektivno, da si na nek način odlepite nalepko minister za visoke davke, ampak da postanete nek minister, ki bo cenjen, tako med ljudmi kot v gospodarstvu, ker poglejte, če zdaj seštejem vse zakone, ki jih je ta Vlada prinesla v ta Državni zbor, in pomenijo višje obremenitve gospodarstva in ljudi, in če to pogledam do leta 2008 ta seštevek pokaže dodatnih 7,5 milijard dodatnih obveznosti, 7,5 milijard v času te Vlade, i to ni dobro. Bom kasneje morda o tem še kaj povedal. In zato res tudi pričakujem. Da bomo kmalu dobili razbremenitev s strani predsednika Vlade, Vlade, zakone, ki bodo razbremenili delo. Bojim pa se, da kot je slišati, da se bo povečalo davčno obremenitev na premoženje. Ko delam izračune, je zelo težko priti do nekih konkretnih rezultatov. Zakaj? Samo en kratek računski izlet. Če pogledamo uradne podatke FURS za leto 2023, potem vidimo, da je država in občine, da so pobrale NUSZ, davek na plovila in davek od premoženja v višini 282 milijonov evrov, 282 milijonov evrov in da je FURS za teh 282 milijonov izdal nekaj čez 1 milijon odločb, kar pomeni v povprečju približno 270 evrov na odločbo. Na drugi strani pa, ko govorimo o obremenitvi plač, to so seveda prispevki in dohodnina, je pa država v proračun in seveda tudi pokojninska in zdravstvena blagajna, pa so prejele približno 12,8 milijarde evrov, kar pomeni, če postavim v razmerje, da davek na premoženje

Zdaj, na Komisiji za nadzor javnih financ se mi velikokrat srečamo a ne, gospod minister, tudi cenim tukaj danes vašo prisotnost, ker včeraj je kolegica svojo s svojo odsotnostjo ignorirala in dejansko s tem povedala, da noče biti in da ni prva med enakimi, da je pač nekdo višek. na Komisiji za nadzor javnih financ lahko rečem, da smo obravnavali kar nekaj težkih zadev, vezanih na porabo javnih sredstev pohvalno, tudi ste se odzvali - in da smo zdaj v tem mandatu kot Komisija za nadzor javnih financ ali pa Poslanska skupina Nova Slovenija, da smo na Računsko sodišče naslovili kar nekaj predlogov oziroma zahtev za dodatne revizije, za posebne revizije. Ena takšnih je bila izvedba revizije pravilnosti in smotrnosti poslovanja Ministrstva za kulturo pri izvedbi nakazila denarne nagrade za Prešernovo nagrado za leto 2000. Druga, izvedba revizije ocene neposredne škode po naravni nesreči, ki je prizadela Slovenijo 4. avgusta lansko leto. Tretja, izvedba letnega nadzora nad poslovanjem UKC Ljubljana do vzpostavitve pozitivnega stanja. Četrta, izvedba revizije pravilnosti, namenskosti in smotrnosti poslovanja društva za zaščito konj in ostalih živali pri razpolaganju s prejetimi javnimi sredstvi. Peta, Izvedba revizije smotrnosti poslovanja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri porabi javnih sredstev za javni naročili, analiza primerjava maloprodajnih cen ter spremljanje in primerjava maloprodajnih cen in kakovosti živil protiinflacijske košarice. Šesta, izvedba revizije pravilnosti in smotrnosti poslovanja Ministrstva za pravosodje pri sklenitvi pogodbe za izvedbo projekta nakup poslovnih prostorov v Ljubljani za potrebe pravosodnih organov. O tem je veliko že bilo razprave in je tudi v pisnem gradivu, ki so ga pripravili kolegi iz SDS za interpelacijo. In sedma, izvedba revizije postopka določitve cene toplote iz daljinskega ogrevanja za Šaleško dolino. Računalnikov, zanimivo, niti nismo pošiljali Računskemu sodišču, če smem tako figurativno govoriti. Smo pa zadevo glede nabave računalnikov v zvezi s to negospodarno in nezakonito porabo sredstev angažirali zgolj proračunsko inšpekcijo. Zdaj tukaj na tem mestu moramo pa le povedati, da je znotraj Ministrstva za finance kot organ v sestavi deluje Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna. Samo en pojav bi želel v zvezi s tem povedati. Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna je na predlog Komisije za nadzor javnih financ sredi junija lani izdal odločbo, pardon, letos, sredi junija letos izdal odločbo, v kateri je zapisal, da je pravica do izplačila Prešernove nagrade Svetlani Makarovič zastarala. Da se ji je umetnica pred več kot 20 leti odpovedala, da je bilo izplačilo neupravičeno ter da mora izplačani znesek Ministrstva za kulturo iz svojih sredstev vrniti v proračun. To se ni zgodilo in se ne bo zgodilo. Odločbo urada, pozor, odločbo Urada za nadzor proračuna je politika oziroma Vlada razveljavila. Vlada je kolektivni organ, minister za finance pa je njen del oziroma član Vlade. Ali je zaščitil integriteto urada za nadzor proračuna, je zdaj vprašanje. Ali je zahteval obrazložitev odločitve vlade? To je ključno vprašanje. Se pravi, imamo neke nadzorne inštitucije, strokovne, ki pa jih, potem enostavno politika povozi in to je tudi srž oziroma težišče moje nadaljnje razprave. **35. in moji kolegi v Novi Sloveniji soglasno, da se enostavno Vlada ali pa širša koalicija maščuje tistim institucijam, tudi tistim, ki so definirane z Ustavo, če so kritične do te vlade. To je zdaj kristalno jasno. Kako se pa maščuje? Ja tako, da jih enostavno finančno disciplinira. Mi smo pred dvema dnevoma poslušali, gledali tudi, intervju predsednika Vlade, ki je ravno na to vezano vprašanje. Predsednik vlade je povedal, v zvezi z zmanjšanjem, znatnim zmanjšanjem denarja Računskemu sodišču, ob tem, da je lani junija bila sprejeta sprejeta novela Zakona o javnih financah, mi nismo nasprotovali, Zakon o javnih financah, ki je konzumiral odločbo Ustavnega sodišča, ki pravi, tako po domače rečeno, da z Ustavo določene inštitucije morajo biti neodvisne, kar pomeni tudi finančno neodvisne, kar praktično pomeni, da finančni načrt, ki ga pripravi, recimo, Računsko sodišče ali pa Ustavno sodišče ali pa Državni svet ali pa Varuh človekovih pravic, da ta finančni načrt konkretno za leto 2025, ki ga predstavi vladi ali pa Državnemu zboru, konkretno Računsko sodišče Komisiji za nadzor javnih financ, da se tega finančnega načrta preprosto ne sme, najmanj Vlada dotikati. Tako to deluje, takšna je odločba Ustavnega sodišča in v tej smeri je šla novela Zakona o javnih financah. Malo za osvežitev spomina, ker nekateri so že pozabili, ker je to bilo že lani junija. In tu je zdaj evidentno, da pa koalicija gre napadati neodvisnost ustavno določenih inštitucij. In predsednik vlade pravi v svojem intervjuju na nacionalni televiziji, ne moremo govoriti o zmanjšanju sredstev, če dobiš v resnici več kot si imel letošnje leto, poleg tega je pa tudi v teh sredstvih predvidena masa plač, kar pomeni, da se tudi Računskemu sodišču plače normalno zvišujejo, tudi predsednici Računskega sodišča in tu ne gre za nikakršno maščevanje. Predsednik Vlade, to je precej mimo. Dejstvo je naslednje, Računskemu sodišču je Vlada vzela, bolj točno koalicija, vzela del sredstev za investicijsko vzdrževanje to je denar za primere, ko se pokvari klima, zlomi stol in tako naprej. Vzeli so 2,3 milijone evrov za investicijo, ki so jo načrtovali že dve leti, že dve leti in 100 tisoč evrov za službene avte, skupaj natančno 3 milijone 860 tisoč evrov ob 30-letnici Računskega sodišča. Saj se spomnite tistega amandmaja, ki je priletel pet pred 12. na odbor in potem tudi na plenarno zasedanje. To se z Lune vidi, da gre za maščevanje. In v istem amandmaju seveda tudi maščevanje Državnemu svetu. Tudi Državnemu svetu se jemlje slabega pol milijona, Zakaj? zato, ker je kritičen do Vlade in kdaj pa kdaj izglasuje tudi kakšen veto. Zdaj bom pa citiral kaj so rekli na Računskem sodišču, predsednik Vlade, tako Računsko sodišče: Predsednik Vlade je glede plač povedal zelo zvito, ta odvzem res ne bo vplival na naše plače, ne bomo ne lačni ne bosi, način ravnanja vlade pa kaže, da nam lahko že jutri vzame denar na plačah ali kje drugje. Na računskem sodišču bomo še naprej delali neodvisno in strokovno. Neodvisnost pa pomeni tudi to, da lahko sam načrtuješ sredstva. Ravnanje vlade je vsekakor v nasprotju z ustavno odločbo, ki govori o neodvisnosti organov. Treba bi bilo vlagati v razvoj. Že 25 let se sodišče nahaja v istih prostorih. Dve leti smo planirali nakup, bili smo usklajeni z ministrom za finance, usklajeni, tudi s Komisijo za nadzor javnih financ. Šli bi v razpis, ne tako kot minister Boštjančič, ki kupuje stavbe čez noč, tako v primeru Litijske kot Parmove, na katero ste opozorili. Najbolj podlo je to, podlo je to, da nas o odvzemu sredstev niso, koalicija, koalicija, niso obvestili. Ni težava v tem, da so sredstva namenili Onkološkemu inštitutu. Problem je, ker se Vlada hvali z rekordnim proračunom v vrednosti 17,2 milijardi evrov in zmanjkalo jim je ravno na Računskem sodišču in pri Državnem svetu, ob tem, da so 150 milijonov evrov dali nevladnikom." Konec citata Računskega sodišča. To si lahko preberete kjerkoli, da ne bo kdo mislil, da sem si jaz zdaj kaj izmislil. Torej, s tem se je kršil Zakon o javnih financah, s tem amandmajem, Ustava se je kršila, ob tem, ko so bili finančni načrti že usklajeni. Minister Gregor pa nič. Minister Gregor pa nič. In še: Seveda, tudi mi nismo temu amandmaju nasprotovali, ker ne moreš nasprotovati onkološkim bolnikom, ampak glejte, zdaj, vso perverznost tega amandmaja, oprostite izrazu; prejšnja Vlada, kjer smo bili del koalicije, je, kot veste, sprejela Zakon o zagotavljanju zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v zdravstvu za desetletje 2021 do 2031. Bom, iz tabele, koliko denarja mora biti zagotovljenega za posamezno leto, predstavil samo za dve leti, za letošnje; za letošnje leto smo v našem zakonu predvideli skupaj dobrih 233 milijonov, za naslednje leto, leto 2025, smo predvideli v tem zakonu skupaj 227 milijonov. Kaj se je pa zgodilo? Vlada oziroma koalicija je konec lanskega leta z Zakonom o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin, ta sredstva zmanjšala, dramatično, za letošnje leto za 149 milijonov in za naslednje leto je zmanjšala za 142 milijonov. Kaj to pomeni? Kam je šel denar namesto v zdravstvene investicije. Kam je šel denar ali pa, da je Vlada, Ministrstvo za zdravje, kdorkoli, nesposobna ta sredstva počrpati za investicije. Odgovorov je lahko več. In zdaj, ko ti vzameš 142 milijonov, potem pa s tem amandmajem 3 procente vrneš, perverzno, oprostite, Kolega Vrtovec je plastično opisal poslovno okolje, o tem sam veliko govorim in še enkrat, Slovenke in Slovenci zmoremo več, več kot kažejo mednarodne lestvice, neodvisni inštituti in tako naprej. Govoril je o inštitutu za razvoj menedžmenta, švicarski, v zadnjih dveh letih smo padli za osem mest, kar se tiče konkurenčnosti. Morda bo kdo rekel, to je tako, to je lari fari. Ja, ni, ni. Število kazalnikov in strokovno pripravljene meritve, ki jim pravzaprav zaupa najbrž ves poslovni svet, naša konkurenčna slabost je še naprej tudi nizka vladna učinkovitost, ob davčno neugodnem okolju tudi nizka vladna učinkovitost. To piše Delo, to ni zapisano v strankarskem glasilu Nove Slovenije. Tukaj smo padli na 46. mesto, ki vključuje seveda tudi nekonkurenčno poslovno zakonodajo in davčno politiko in tako naprej

novih dodatnih obremenitev. In mislim, da nam ni v ponos, da smo na 54. mestu od 165 merjenih držav. Samo toliko. Tako da, zdaj naše glasovanje je jasno kakšno bo, si pa res želim, da bi po novem letu začeli z nekakšno drugačno, drugačno, drugo politiko, da se ukvarjamo s tem, z rešitvami, z zakonskimi rešitvami kako bi šlo v Sloveniji boljše, kako bi se državljankam in državljanom dvignil standard, vsaj tisti, ki se malo primerjajo z drugimi državami to vidijo. Preprost človek preprosto nima časa, da bi se ukvarjal s tem, ker se ukvarja s tem, kako bo prišel iz meseca v mesec. In res je, nam je nekaj v Novi Sloveniji, nekaj predlogov uspelo. Saj ste nas zasmehovali z našo akcijo "Drv ne damo", potem ste le spoznali, da je pa pravzaprav to res dobro, da drv ne damo. No, mimogrede, bil sem na vrhu slovenske obrti, tudi z nekaterimi kolegicami in kolegi in naj obrtnik za letošnje leto je prav en fantastični izdelovalec kaminov, kaj pa kurimo v kaminu, ja, drva kurimo v kaminu. Tako malo za razvedrilo. Imeli smo tudi odmevno sejo pristojnega odbora v zvezi z omrežninami, ker smo opozarjali, da stvar ni dobro premišljena, da bo udarila proračune gospodinjstev in gospodarstva, in to se je pokazalo, da smo imeli prav. Ravno danes sem dobil račun za elektriko ali bolje za omrežnino, ker je v strukturi računa 96 in pol procentov predstavlja omrežnina. Ko sem pred leti hotel biti v zgled za zeleni prehod, ko sem, hvala bogu lahko investiral v toplotno črpalko in sončno elektrarno, danes dobivam po glavi oziroma po denarnici. Kakšen je to signal za druge, ko se za 400 procentov dvigne omrežnina, upam da se bo na tem področju nekaj naredilo,

Hvala za besedo, predsednik. Spoštovani kolegice, kolegi, vsi prisotni, lep pozdrav! Zdaj jaz sem velik del svoje poklicne kariere od delal v gospodarstvu. Tisti drug svet v katerem zdaj funkcioniram mandat pa pol, odkar sem bil izvoljen za poslanca in svet v katerem sem delal 36 let, je bil svet v katerem sem moral za svoja dejanja prevzeti odgovornost. In moj namen te moje razprave danes nenazadnje predlagatelji predlagajo, da se danes ugotavlja tudi politična odgovornost ministra za finance, v ospredju pa se izpostavlja afera Litijska. Zdaj pa par besed okrog te afere Litijska. Jaz se z afero kot poslance SD z nakupom te stavbe nisem bil kaj več seznanjen razen tega, da je ministrica na eni izmed poslanskih skupin, kjer predstavijo kaj delajo omenila, da bodo verjetno kupili tudi to stavbo. To je bilo vse kar sem jaz pa tudi ostali kolegi vedeli okrog tega. Tako, da so nas razkritja medijev okrog samega poteka nakupa te stavbe, pa zares zaskrbelo. Še najbolj nas je to skrbelo v tistem momentu v začetku januarja v poslanski skupini. Zakaj v poslanski skupini? Zato, kolegice in kolegi, ker smo bili vsi tisti, ki sedimo danes, v tem parlamentu vseh 90 izvoljen v okoljih, kjer nam ljudje zaupajo. Ker nam ljudje zaupajo, zato smo tudi bili, dobili to zaupanje in smo danes predstavniki v tem hramu demokracije. Kaj nas je pa zaskrbelo? Za to našo izvolitvijo v Državni zbor, je seveda odvisno od tega ali si v opoziciji ali si v koaliciji. Če si v koaliciji se odpira možnost kar lepemu številu ljudi, da dobijo tudi svoje funkcije ali zaposlitve

zastavil svoje ime, da sem šel na volitve, da sem nenazadnje prispeval tudi finančna sredstva za to, volitev bi bil pa / nerazumljivo/, da bi se pa tisti, ki so na ta račun dobili zaposlitve, pa funkcije, pa šli v ozadju biznise, pa okoriščanja. Zato je poslanska skupina najprej odreagirala. In mi smo odreagirali že v prvi polovici meseca januarja. Vmes se je zgodil tudi sestanek, edini sestanek, na katerem je bila prisotna tudi ministrica, plus tedanji sekretar Gojkovič, da so pač nam dali pojasnila. Naše mnenje je bilo in to smo obvestili tudi poslanske skupine in to smo obvestili tudi predsedstvo, da glede na vse slišano pa smatramo, da mora pa za to prevzeti neko odgovornost ali si kriv ali ne. Ministrica je odgovorna za ta resor in tako kot sem rekel, jaz nikogar nikoli v življenju, spoštovane kolegice, in to me pri vsej tej razpravi v tem letu, pa tudi pri drugih zadevah skrbi, da obtožujemo ljudi preden so pravnomočno obsojeni, preden jim je karkoli dokazano in tega obtoževanja z ene ali z druge strani je bilo v tem letu bistveno, bistveno preveč. Ljudje, ki so jih omenjali, kot ne vem kakšne mafijske povezave, velika večina tudi danes še dela na ministrstvu, je tudi vedelo, nekateri so bili / nerazumljivo/ s funkcije, vendar še delajo. Zakaj? Ker jim ni bilo sodno še nič. Dokazano, in če mene vprašate, to je prav. Se pa počutite vprašate kdaj, kaj smo s temi obtožbami z ene ali druge strani naredili, ko smo jih očrnili, kakšno katarzo so šle njihove družine, otroci? Ko so izkazali njih, pa jih obtoževali v procesu, ki je vsak reševal svoj stolček pa svojo rit, če sem malo / nerazumljivo/. To ni v redu in tega od mene ne boste, to ni odgovorna politika. Jaz to lahko govorim, ker se poskušam v življenju odgovorno ravnati. Od tega, da je od 15. leta, ko sem dobil prvo štipendijo pa do današnjih 62 let moje starosti, da sem poskušal pri delih, karkoli sem opravljal, biti odgovoren. Tako da nimam ne težave z dokazovanjem svojega premoženja, kadarkoli, vse kar sem ustvaril. Tako da za razliko od marsikaterih v tej dvorani, sploh pa od strank, ki se imajo za demokratične, pa imajo že 30 let istega predsednika brez proti kandidatov. Jaz sam nisem vpleten v nobeno afero. Na sodišču sem bil, spoštovane kolegice in kolegi, dvakrat na zapuščinski razpravi oziroma večkrat, ko sem bil sodnik porotnik na Delovnem sodišču. Zaradi mene ni treba zbor sklicevati, pa ljudstvo, da izrek sodbe, ki jih morajo izrekati urejeni državi tožilstvo. Toliko okrog tega očitka kolega Černača, da mi podpiramo nezakonito ravnanje. Stališče poslanske skupine je imel pa dve točki. Prvič, zahtevamo politično odgovornost in ministrico Pipanovo ne bomo podprli. Zakaj? Zaradi treh dejstev. Kupila je, stavbo za sodnike, katero sodniki nočejo. Drugo, kupila je po sistemu, po pogodbi videno, kupljeno, pa je ni pogledala, nenazadnje je podpisala to pogodbo. To je za mene kot s strani neke politične odgovornosti več kot dovolj. Kaj je sledila vsem tem? Seveda, ko je izvedela, da nima podpore v poslanski skupini pri podani interpelaciji, se je pa čez noč obrnila zgodba. meni, kar je imela, bi rekel, to možnost, ki jo je dal predsednik Vlade, pa moram reči, da je še danes čisto ne razumem, da je ostala na tem položaju še mesec pa pol, v bistvu, da je raziskovala. Ona je šla z raziskavo, pa kaj je šlo pri tem poslu. Se pravi, človek, ki je del problema je šel reševati problem. To v bistvu, spoštovane kolegice in kolegi, bi bile, če dam prispodobo, mokre sanje vsakega zapornika na Dobu, da bi imel to možnost, da bi sam svoj primer raziskoval. Tako mi je izpadlo. In seveda, ko je izvedela, da nima podpore, so se pa dnevno začeli, pa je začela ugotavljati, SD je vpleten, pa SDS je bil nazadnje vpleten, skratka vsi, samo ona ni bila kriva. Vsi, samo ona ni bila kriva. In to smo gledali. Moram reči, da mi v tistem času kot dolgoletnemu članu Socialnih demokratov ni bilo lahko. Res mi je bilo težko. Mislim, mi ni bilo lahko. pa do tistega, kar se pa tiče neke odgovornosti v politiki. Tisto kar se SD tiče, mi s svojo politično odgovornost ne glede prevzeli,

neke politične higiene, kolegice in kolegi, ki jo je premalo v tej državi, zato tudi politika nismo visoko na lestvici priljubljenosti med ljudmi. Nekaj zato, ker ne znamo prevzemati odgovornost, drugo pa tisto, kar je posebej poglavje, ker lažemo, operiramo s podatki, ki nam pašejo iztrgano iz konteksta. In vse to je

pa ni nobeden kriv, tudi ne SD centa ni dobil pri tem poslu tu, meni verjemite, ker saniramo stanje kreditov še iz preteklih let in upam, da bomo tekom v naslednjih dneh tudi z odprodajo premoženja uspeli poplačati vse tisto, kar smo komu dolžni, pa da kar je edino prav ali pa da štartamo iz nekih zdravih temeljev. Zdaj tisto, kar sem želel še okrog stanja, ki je trenutno na Ministrstvu za pravosodje. Beremo, da se zaposleni nočejo, niso odzvali na povabilo za, ne vem, novoletno druženje. Pa se sprašujete, zakaj? Če bi bil jaz, ki se je na mene kazalo z vseh strani, da sem nekaj kriv, brez, da sem, pustimo morebiti, da pa res ni nič kriv,

Tako, da vsem nam, jaz se ne bom opredeljeval ali je minister Boštjančič kriv ali ne, imamo druga zahteva, sem prej rekel, da je minister prevzame odgovornost. Druga zahteva poslanske skupine je pa bila, da zadevo raziščejo organi, ki so za to v tej državi usposobljeni.

to je v končni fazi je delo opozicije. Jaz pa verjamem še vedno, da smo v neki urejeni državi, da bodo inštitucije, ki so za to predvidene, opravlja svoje delo in da bomo tudi enkrat dobili ta epilog. Kolega Lisec je omenil, da je uboga podpora ministru, da je bilo naše stališče 3 minute. Če sem čisto iskren, kolegice in kolegi, vsa ta farsa, tudi politični vstop za kamere, že vnaprej vemo kakšen bo izid, jaz običajno v teh razpravah ne sodelujem, ker mi je že tako mi je odveč, ker moram tu cele dneve prebiti, pa da poslušam eno in isto, ali so to resnice ali ne resnice. V ponedeljek je kolegica iz vrste SDS, sprašuje ministra, obtožuje predsednika Vlade, da bodo položnice za domove za starejše dražje od januarja, ker bodo plačno reformo mogli prinesti. V petek, je bila ta kolegica iz SDS na Odboru za delo, družino, kjer smo sprejeli sklep, ker točno ve, da je bila zraven prisotna, da ne bo se dvig plač odražal v v višjih položnicah. In v ponedeljek lepo ministru, predsedniku Vlade v obraz, ga obtožuje, laže, če čisto iskreno povem, o zadevah, ki ve in to je tak modus operandi. Zdaj, če tako mora biti tudi prav. Upam pa, v končni fazi, spoštovane kolegice in kolegi, tisto, kar pa bo v končni fazi odločilo je pa čez leto pa pol. V končni fazi se bomo dali tudi zvagati. Zdaj morebiti samo še okrog tistega, kar se mi zdi, da je pomanjkljivost te vlade. Imamo na drugi strani dolgoletne profesionalce, kar se tiče z dolgoletno izkušnjo danes je bilo, ne vem, od Vrtovca, do ne vem kje so še omenjali, koliko je ta vlada nesposobna. Jaz mislim, da imamo predvsem eno pomanjkljivost, to, da ne znamo tisto, kar naredimo, da ne znamo to pohvaliti. Kje je sto hiš, ki ste jih obljubljali? Nihče pa ne zna z vladne strani povedati dejanske podatke, da so od vseh oškodovancev, da so bile tri zahteve za nadomestne gradnje.

ki je bila, ki jo je prizadela ta ujma v lanskem letu, da bo na podlagi načrta Vlade pa vseh aktivnosti, da se bo preporodila, da bo vsa infrastruktura se prenavlja,

Kaj, vidite večji problem zdaj, upokojenci, ker ni bilo božičnice, hkrati se je pa povedal, da smo v tem mandatu kar naredili nekaj tudi za upokojence, da smo naslovili skupino, ki je največji po ocenah Centrov za socialno delo, ki so največ pod socialnim pritiskom, to so samske vdove, da smo dvignili pokojnino za to populacijo na 700 pa še nekaj evrov, tudi po 200 pa še več evrov so nekateri dobivali za te zadeve. Da urejamo dolgotrajno oskrbo. Verjetno bo veliko porodnih krčev še v naslednjih letih, ker uvajamo en steber, ki ga do včeraj ni bilo. Vsi govorite, 7 evrov pa koli, koliko so izračunali, da bo dal vsak od upokojencev približno tisti prispevek, mi pa na tej strani ne znamo povedati, da bo pa z eno položnico v domu za starejše, domu starejših, ker ne bo več plačeval tako imenovanega, ker plačujemo na dva, na hotelski pa na drugi del, da bo z eno položnico imel manjšo, pa bo imel komplet, znesek celoletnega plačila tega procenta, to so dejstva. Ne nazadnje še tisto, kar vas pa najbolj boli, pa vem, da so pa vsi kazalniki, tisto kar je omenil, ocene, finančno stanja v državi, že prej uvodoma minister, rekordna, rekordna zaposlenost, da se zavedamo težav v gospodarstvu, da naprej pripravljamo ukrepe, da smo bili pri energetski krizi odzivni, skrajšali dopuste, da ljudje niso čutili tega svojega, to pa je pomanjkljivost te Vlade, ker pa res ne znamo se, pa nasploh se Slovenci težko pohvalimo. Avstrijci, bom rekel en »tegelc« neko rožo premaknejo, pa je za njih to cel projekt, se hvalijo še pa še, imam kar nekaj takih izkušenj tako, da bom s tem zaključil. Hvala.

predmet te interpelacije ampak glede na to, da jih je kolega poslanec izpostavil, je prav pač, da se par stvari pojasni, ki so bile predstavljene napačno. Zdaj glede tega povišanja stroškov v domovih za starejše, kjer je očital, da je bilo poslansko vprašanje predsedniku Vlade napačno zastavljeno v ponedeljek. Glejte ti stroški povišani bodo bremenili ljudi ali posredno ali pa neposredno. V prehodnem obdobju enega leta bodo pač posredno bremenili preko višjih sredstev proračuna, kamor pa itak vsi plačujemo davke zato, da lahko ta sredstva zagotavljamo, ampak na dolgi rok bodo pa seveda ti stroški bremenili uporabnike teh storitev, se verjetno vsi zavedamo, ker ti povečani stroški bodo nastali s 1. januarjem prihodnje leto, in kriti jih je mogoče samo neposredno preko višjih oskrbnin ali pa preko prevalitve tega dela stroškov na davkoplačevalce, v vsakem primeru pa krijete stroške ljudje davkoplačevalci. Sto hiš, glejte. Vaš predsednik vlade je to obljubil lani pred dobrim letom dni. Da bo pač sto hiš na mesec zgrajenih, niti ene, do danes ni, nič slabšalnega. Ljudje so pač vzeli odškodnine, ker drugače ne bi itak dobili nič. V desetih letih niste vi sposobni postaviti prve hiše. Glede tega novega prispevka za dolgotrajno oskrbo. Problem je dvojen. Tukaj, tudi to moram reči je perverzno, kar pravi kolega, saj itak so upokojenci tisti, ki bodo najbolj koristili to storitev v domovih za starejše, zato je prav, da ta prispevek plačujejo tudi, ko so upokojeni, saj ga bodo 40 let plačevali, 40 let bodo prispevek plačevali, tako kot plačujejo za pokojninsko, za zdravstveno, za poškodbe pri delu, starševsko varstvo 40 let in tako naprej, in pol naj bi ga še do smrti. To je problem in to je protiustavno po mojem mnenju. Jaz verjamem, da bo kakšno od združenj, ki jih zastopa vložila ustavno presojo. To je problem. Da je pa ta trditev perverzna. V četrtek boste pa sprejeli dodatek za umetnike, ki bodo dobili vsak mesec 1500 evrov, vsak mesec 1500 evrov dodatka k pokojnini. A za te pa je denar? **41. TRAK: (TB) O tem je bilo govora, ampak danes, saj pravim, ni to tema. Mislim, da je prav, da se na te stvari odgovori, ker želijo izkrivljati debato, o kateri govorimo danes, to pa je odgovornost ministra za finance in podpredsednika Vlade Republike Slovenije, za protipravno in protizakonito prerazporeditev šest milijonov in pol, za projekt, ki ga v trenutku, ko je to prerazporedil, predlagal prerazporeditev, ni bilo. O tem govorimo danes in jaz v razpravi sem omenil, da razumem, da ga bodo njegovi tovariši iz Svobode in Levice zaščitili, ne, razumem pa vas poslancev iz Socialnih demokratov, ki pa ste pred letom dni prevzeli odgovornost za to zadevo v tistem delu, ki se je nanašala na Ministrstvo za pravosodje. In zdaj boste ministra, ki je bolj odgovoren kot je bila vaša ministrica, ki je odstopila, bolj odgovoren, pa zaščitili. O tem sem jaz govoril. Tega ne razumem, tega ne razumem, oprostite. In o tem, kar ste vi danes govorili, argumentirate, da ga pač ne bi smeli podpreti, najmanj kar je, higienično bi bilo, da se vsaj vzdržite, če že ne morete glasovati zaradi koalicijske pogodbe za njegovo razrešitev. Najbolj higienično bi seveda bilo, da bi odstopil. Takoj po tistem v septembru, ko smo to zahtevo dali na Odbor za finance, po objavi poročila Računskega sodišča glede zaključnega računa za leto 2023 in ta seja odbora je bila 23. septembra. Takrat bi bilo najbolj higienično, da bi pač povedal, res je, narobe je bilo, kršil sem zakon in zaradi tega prevzemam odgovornost, ampak tega ni bilo in zaradi tega smo danes tukaj in zaradi tega danes o tem govorimo. O tem govorimo danes. Zakaj ima država v lasti podrtijo na Litijski 51, ki je še danes točno taka, kot je bila pred letom dni? In v kateri nikoli ne bo pravosodja, nikoli ne bo sodišča in za kar je bilo plačanih 7,7 milijona evrov davkoplačevalskih sredstev, ne zasebnih sredstev, davkoplačevalskih sredstev. In po tistem, ko je bilo objavljeno poročilo Računskega sodišča 3. septembra letos, je popolnoma jasno, da je večja odgovornost za to na ministru za finance Klemnu Boštjančiču kot na ministrici za pravosodje. Večja odgovornost, ker brez njegove protipravne odobritve 6,5 milijona, tega ne bi bilo, tega ne bi bilo in posledično tudi ne bi bilo odstopa ministrice, še danes bi bila ministrica in zaradi tega pravim še enkrat, glejte, spoštovani kolega Soniboj Knežak, vas ne razumem. Zdaj boste ščitili ministra, ki je prvi odgovoren za to zadevo, strinjali pa ste se s tem, ne samo strinjali, ampak ste bili takrat, vsi smo bili takrat seveda začudeni, kako, da ministrica toliko časa na položaju vztraja, ampak je potem odstopila in ne samo ona, tudi številni njeni sodelavci so prevzeli odgovornost in so odstopili ali pa so bili razrešeni. Zdaj, prej je minister govoril, da sredstva niso bila prerazporejena iz tistega denarja, ki se ni namenil za popoplavno obnovo. Sporočilo Vlade Republike Slovenije iz 167. dopisne seje z dne 22. 12. lanskega leta: "Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje bo v tekočo proračunsko rezervo in na postavko rezervacije za naravne nesreče, prerazporedila neporabljene pravice porabe v višini 21,2 milijona evrov, evrov, ki jih je prejela za odpravo posledic naravnih nesreč." 21,2 milijona evrov, je najprej bilo prerazporejenih naslednji odstavek sporočila za javnost Vlade po tej seji, kjer ste protipravno prerazporedili 6,5 milijona za nakup Litijske, "Na Ministrstvu za pravosodje razporejamo sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 6,5 milijona evrov."

Imamo velikokrat različne, tudi tokrat, ampak morda dva stavka, no, na izvajanje kolega Černača, ne, je rekel, seveda ne bodo položnice čutili direktne, bodo pa posredno preko proračuna, ki pokriva ta sredstva. Zakaj pa imamo proračun?

poslušali. Mi smo za razliko od vas še kar legalisti, verjamem v pravni sistem in obtožb in postopki, ki so v teku, da bo dal enkrat svoj epilog, vnaprej pa človeka ne bom obsojal.

zato je ta konservativni pogled vsakokratnega Ministrstva za finance, verjetno druge variante tudi nima. Da pa seveda, da smo pa tako kot sem rekel, legalisti, pa že kar verjamem v naš sistem, naj si bo od policije pravosodja,

sredstva ljudi so proračunska sredstva. Ta denar ne raste na neki proračunski postavki, ki jo napiše nek uradnik na Ministrstvu za finance in je njegova glavna skrb, da konec leta, zadnji mesec, porabi tisto, kar je tam napisano. In če med letom mu ni uspelo, potem hiti, da bo zadnji mesec pokuril polovico tistega, kar mu ni uspelo v 11 mesecih. Temu ni namenjen proračun. Proračun je denar vseh nas, denar ljudi, podjetij gre za njihova sredstva, zaradi tega je odgovornost pri gospodarjenju s tem denarjem bistveno večja, kot pri gospodarjenju z lastnim denarjem. Ko gospodarimo z lastnim denarjem, smo pač sami odgovorni za posledice tega gospodarjenja in nas same bremenijo te posledice. Nam je pa dana odgovornost, vsem nam in ministru za finance, največja, da gospodarno ravna z denarjem vseh državljank in državljanov in podjetij. In minister, ko govorimo o konkretnem primeru, je ravnal v tem primeru, pa še v nekaterih drugih, ki so bili danes izpostavljeni, veliko jih je, ampak danes to ni tema, bi šli preširoko, ne samo, da je ravnal negospodarno, on je 6,5 milijona davkoplačevalskega denarja namenil protizakonito za nakup neke podrtije. O tem govorimo, o tem govorimo. In zaradi tega so se ta sredstva, o čemer je govoril kolega iz druge opozicijske poslanske skupine, v zadnjih dveh letih in pol razbohotile na 17, preko 17 milijard evrov porabe. 17 milijard evrov, skoraj več kot tri milijarde, več kot dve in pol leti nazaj. Ali so zaradi tega javne storitve kaj boljše za ljudi? Ali je kaj boljša dostopnost do javnih storitev? Lažje pridejo ljudje do zdravnika? Imajo boljšo oskrbo v domovih za starejše? Imajo boljše infrastrukturne pogoje? V enem delu ja, ampak na splošno gledano pa ne. Torej, o tem govorimo, da je z denarjem, ki je denar vseh, potrebno gospodarno ravnati in pri tem seveda spoštovati temeljni zakon, to je Zakon o javnih financah, ki ga minister v tem konkretnem primeru ni direktno, ga je kršil, zavestno ga je kršil, zavestno ga je kršil. Zaradi tega sem rekel, da je njegova odgovornost bistveno večja kot odgovornost ministrice, ki je pred letom dni odstopila, ker brez njegovega ravnanja, brez njegovega protipravnega ravnanja, njenega posledičnega ravnanja ne bi bilo, ker ne bi bilo sredstev. Pa to je minister sam priznal v prvem odzivu na interpelacijo in danes ponovno za tem govorniškim pultom, ko je rekel, če mi če bi Ministrstvo za pravosodje ta sredstva imeli, se mi o tem ne bi pogovarjali. Seveda se ne bi, ker tega ne bi bilo, država te podrtije danes ne bi imela v svojem nepremičninskem portfelju. V tem je problem. Zaradi tega sem govoril, da ne razumem poslank in poslancev Socialnih demokratov, da bodo pa ministra tokrat za te rabote zaradi katerih je pa njihova ministrica pred letom dni odstopila, podprli.

Minister, žal mi je, ampak ne bom lepil vaše slike na računalnik, pa ne zaradi tega, ker vas ne spoštujem, ampak prav zaradi tega, ker vas spoštujem in predvsem spoštujem hram v katerem smo. Danes bi lahko rekli po opozicijsko nekako tako, da v bistvu pred nami sedi Vlada Republike Slovenije. V bistvu smo naredili največjo napako v štartu z Zakonom o Vladi, ko smo določili 20 plus ena ministrstev. V bistvu potrebujemo samo enega ministra. Tako da jaz se zahvaljujem gospodu Hanu, zahvaljujem se gospodu Papiču, zahvaljujem se gospe Valentini Prevolnik, ker jih ne potrebujemo. Imamo tukaj one man band bi rekli v glasbenem žargonu. Pa da pojasnim zakaj, pa si bom dovolil citirati en člen iz Ustave Republike Slovenije, ki jo vi tolikokrat omenjate. 114. člen pravi naslednje. Ministri so skupno odgovorni, torej, to je 114. člen Ustave Republike Slovenije, ministri so skupno odgovorni za delo Vlade, vsak minister, vsak minister pa za delo svojega ministrstva. Jaz mislim, da bolj kot tako eklatantno, jasno določeno kdo je odgovoren, zakaj ne more biti. Da je ministrica za pravosodje sprejela objektivno odgovornost in odstopila je pokazala točno, da so napake, ki so se zgodile, vezane na Ministrstvo za pravosodje. Jaz se ne morem bolj strinjati z mnenjem od kolega Soniboja Knežaka, da da, mi imamo en drug problem, Jaz mislim, da imamo problem pri tem, da se vnaprej določa, kdo je kaj kaznivega naredil ali ne, skozi politično razpravo. K temu so deležni tudi zdaj ti shodi pred sodišča različno v Sloveniji, ne, za to so odgovorni organi, in če je ministrica sprejela to odgovornost in odstopila, jaz pričakujem, da bodo ostali organi oddelali svoje delo, kar se tiče Litijske. Zdaj ministru se očita ta 42. člen zakona o javnih financah glede upravičenosti torej porabe splošne proračunske rezervacije pa naj spomnim,

35 plus 5 milijonov, 2011, 40 milijonov in tako naprej, lahko naštevam, 2019, 19 milijonov, glej ga zlomka, 2020, 2021, nič. Zakaj nič? Kaj je bilo takrat covid in kaj je takrat vlada izglasovala, glasovala, takrat, ko je covid, pa teh omejitev ni, kar pomeni, da so razširili porabo. Ne bom zdaj razpredal o covidnih dodatkih, ker ni to današnja tema, bom pa o učinkovitosti porabe tistih sredstev, verjetno bi lahko našteval zdaj o tistih elastikah, maskah, ventilatorjih, testih in tako dalje, pa še o kakšnih bonih, da tu te dvoličnosti, ki je prisotna že dve leti in pol, je kar precej se je nabralo, predvsem s strani opozicijskih poslancev. Zdaj, pred kratkim, preden sem prišel na sejo, sem bral celo en komentar na enem od socialnih omrežij, češ, bolj ko opozicija kriči, bolj pomeni to, da se dela prav. In jaz se strinjam popolnoma z njim. Zdaj, glede na to, da se Računsko sodišče in Vlada že 15 let ne strinja z določilom 42. člena oziroma je neskladje v razumevanju, se jaz vprašam, zakaj se tega že prej ni popravilo. A ste imeli čas? Seveda ste imeli čas, vse vlade do zdaj. ali je Računsko sodišče, sodišče dalo z zadržkom mnenje revizijsko. Vsi tisti, ki malo poznate kako potekajo revizije, veste da imamo pozitivno

In to revizijsko poročilo Računskega sodišča, ki ga imate tako veliko po ustih, sploh ne omenja pritiske in sploh ne omenja te zgodbe. Zdaj, če preberem stavek tega sodišča, čisto na koncu piše naslednje: Razen vpliva navedenih nepravilnosti na pravilnost poslovanja menimo, Računsko sodišče meni, da so Vlada oziroma vladni proračunski uporabniki v vseh pomembnih pogledih poslovali v skladu s predpisi. Jaz sem prepričan, da takšen institut, kot je Računsko sodišče, v kolikor Vlada ne bi delovala po predpisih, da bi dobili negativno mnenje, ne gospoda z zadržkom. Zakaj pa je ta zadržek? In tudi to je pojasnil minister. Ampak očitno nekateri sedijo na ušesih. Zadržek je vezan na vračilo kapitalskega dela HSE. Kam? Na napačen konto. In to je vsa zgodba. Vsa zgodba tega, kar danes mi tu stojimo. Zelo žalostno. Kajti v kolikor je na podlagi tega, kar vi pravite v interpelaciji minister pred odhodom, potem se sprašujem, Šircelj, Bertoncelj, Vraničar, Mramor, Čufer, prosim, kaj so počeli ti ministri. A takrat ni bilo časa za interpelacije. Žalostno kako daleč smo prišli. Ampak seveda jaz razumem to bolečino, ko Vlada dela zelo dobro in potem je treba ta polena metati pod noge. Ves čas nam omenja teh famoznih 50+ poslanskih mest če bi bilo vse v naših rokah, potem tistih 30+ zakonov na začetku jih ne bi vlagali, ne pa, da ne omenjam kaj ste z njimi želeli narediti.

nadaljnjih napačnih interpretacij, tako s strani Računskega sodišča, kakor Ministrstva za finance se je vnesel en del, ki jasno obrazložuje, čemu so namenjena ta sredstva iz proračunske rezerve, iz splošne proračunske rezerve. Pa bom zdaj pač to prebral za to, da bodo tudi tisti, ki nas spremljajo, razumeli. Torej, ne glede na odstavek 42. člena Zakona o javnih financah, lahko Vlada določi, da se sredstva proračunske rezervacije porabijo za tiste namene, za katere v proračunu države niso zagotovljena sredstva, ali sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu, omogočajo pa nemoteno izvrševanje državnega proračuna v tekočem letu. In sedaj in so namenjena za izvajanje obveznosti, ki so določene z zakonom in na njihovi podlagi sprejeti predpisi, da to varovalko velja, ko vsi, vse vlade do zdaj vnesle v ZIPRS v preteklosti. Ali so to naredile? Ne. Takrat 42. člen sploh ni bil sporen, 15 let ni bil sporen, sporen je leta 2024. Zakaj? Zaradi tega, ker imamo pred nami ministra, ki mu je uspelo tisto kar vam 15 let ni. In to je kaj? Spraviti pod streho, plačno reformo. Prej ste omenjali upokojence. Omenjali ste marsikaj, da ta minister je uspel uskladiti 46 sindikatov. Vi niti štartali niste v to, da bi to poskusili. Zakaj ne? Vam je ugajalo tako. In kaj ste sprejeli leta 2008, tudi vezano na upokojence? Jaz upam, da nas danes poslušajo tudi tisti, ki hodijo sem pred parlament protestirati z vašim vidnejšim članom stranke iz preteklosti, zdaj sicer ne, pa nenazadnje tudi vaš poslanec. Takrat se je sprejela minimalna plača na določenem znesku, vendar v lestvici smo imeli, danes je to 26000 javnih uslužbencev, ki so bili pod minimalno plačo. Sramotno. Zakaj sramotno? Zaradi tega, ker za to, da so oni dobili minimalno plačo, jim je država morala plačevati. Nekdo bo rekel, ja seveda, saj so dobili minimalno plačo. Seveda, vendar v drobnem tisku, saj veste, so največje težave. **45. TRAK: (NB) - V drobnem tisku piše to, da je pa osnova za tvojo pokojnino ni minimalna plača, ampak tvoja osnovna plača in če si bil ti v 17. 16. plačnem razredu, je bila tvoja plača 700 evrov, in je bila minimalna plača na tisoč 200, pomeni, da si imel ti v osnovi od 700 evrov. Kakšna je bila potem tvoja penzija oziroma pokojnina? Temu primerna. Zato imamo danes reveže, upokojence, ki hodijo k nam na Karitas, na Rdeči križ in hodijo tja protestirat. In če dodamo še leto 2012, torej še to ste jih nagradili leta 2012, da ste znižali odmerni odstotek za upokojence. Kam? Na dno oziroma še nižje? Saj ni čudno, da imamo toliko revežev še danes v Sloveniji. Ta Vlada je, da, rekordno uskladila pokojnine vsem upokojencem, 8,8. Zdaj boste rekli v bistvu zakaj je to pomembno. Seveda je zelo pomembno. Zaradi tega… Ja, prosim, če opozorite poslanca Breznika, glede na to, da smo prej poslušali razprave tako o Trendih in ne vem čemu drugemu, to je vezano na finance, zakaj je vezano na finance. Zato, ker zagotavljanje sredstev zagotavlja tudi ta Vlada, seveda

Inflacija je bila nižja in za kdo je zahvalen za to inflacijo? Ta Vlada, ko smo štartali junija 2022 je bila inflacija 10 Kaj pomeni inflacija? Za to, da ljudje razumejo kaj pomeni inflacija 10 plus. 10 plus pomeni to, da se ti stroški, hrana vsak dan dviga gor. Zdaj vsi tisti, ki hodimo vsakodnevno po kruhu v trgovino, kaj se je zgodilo vsak dan, ko ste prišli v trgovino, je bil ta kruh dražji. Kakšna je danes inflacija? Skorajda na dnu, med najnižjimi v Evropski uniji in tudi predikcije za naprej so takšne. Prosim, če jih opozorite, da

mislim, da sem bil jaz zelo spoštljiv do tega, tako da… Zdaj, če se vrnem kar se tiče Računskega sodišča in to dvoličnostjo s strani predlagatelja. Zapis na spletni strani Slovenske demokratske stranke, julij 2024. Zdaj bom pa citiral kaj piše: Računsko sodišče je ob pregledu poslovanja za leto 2022 Slovenski demokratski kot edini izmed parlamentarnih strank podalo mnenje s pridržkom. Kljub temu, da so podobne pomanjkljivosti kot pri SDS ugotovili tudi pri večini ostalih strank, mnogo večje pa so pri SD in Stranki gibanja svobode sicer zaznali, a so jih pri oceni preprosto spregledali. Stranka SDS je že desetletja redno in skrbno pregledovana s strani Računskega sodišča Republike Slovenije, ki so ga vedno vodili kadri tranzicijske levice. Zdaj seveda tu navaja še Igorja Šoltesa, Tomaža Vesela, to bom spustil, ker je relevantno. To kar hočem zdaj v bistvu povedati je kaj, eni, na eni strani predlagatelj, to je Slovenska demokratska stranka spodkopava Računsko sodišče, češ ne dela v redu, kadri so iz tranzicijske levice, danes pa, ja prosim gospod Pohlajen, glejte, ko boste vi razpravljali, verjemite mi, da bom tiho, tako da jaz pričakujem, da boste tudi vi tiho in boste imeli čas za razpravljati. Kar pomeni na drugi strani, da danes bi pa to Računsko sodišče prišlo prav, torej takrat, ko nam ne pride prav, dajmo ga na stran, ko nam pride prav, pa bomo to upoštevali. Skratka, vse skupaj izgleda na eno takšno politično farso, da ne zaključim z drugimi besedami, ker drugo dejansko ni. Se bom pa dotaknil, če bo seveda predsedujoči dovolil, tudi tistega kar je bilo navedeno s strani ostalih poslancev v razpravah, in sicer, govorilo se je o božičnici, kar se tiče upokojencev in sem prej omenil, seveda božičnica je prišla prav. Zakaj? Zaradi tega, ker je bila takrat energetska kriza in v sezoni ogrevalni so stroški bistveno višji, zato je pomembno, da se je pač ministrstvo na to odzvalo in to tudi na nek način pokrilo. čas poslušamo o kaznivih dejanjih, kaznivih dejanjih, jaz pričakujem, da boste ta kazniva dejanja dejansko tudi potem na nek način prijavili in sledili tistemu, kar sledi. Ker če ne dejansko delate norca iz vseh nas. Poslanci iz Nove Slovenije so omenjali torej porabo 17 milijard, 17,4 odhodkov za oziroma odhodkov za leto 2025, kako je to ogromno in kako je to slabo. Zdaj jaz nekaj ne razumem, ker tu mi gre namreč dve stvari ne gredo skupaj. Na eni strani se dolg države v BDP znižuje, na drugi strani imamo višji proračun. Zdaj ali eno ali drugo ne štima ali je pa oboje usklajeno. Ta matematika, mislim, da vsak, ki je naredil osnovno šolo, bo zelo hitro prišlo do tega, da dejansko so iz Nove Slovenije napačno interpretirali podatke ali pa jih niso želeli interpretirati tako, kot dejansko so. Omenjene so bile nenazadnje tudi poplavne hiše v tej zgodbi, kar mi je zelo smešno, ker se ves čas to vleče skozi vse razprave, ki jih imamo tu noter. Ja, veste, jaz mislim, da je vsak toliko razumen Slovenec pripravljen v to, da vzame tisto, kar je za zanj najbolj ugodno. tisti, ki so bili v poplavnem področju, torej na nek način upravičeni do teh sredstev, odločili za odškodnine, so se pač odločili za odškodnine in ne bodo gradili hiše. Zdaj v kolikem času bi jim država zgradila hišo? Ne zgradila. Mislim, da je to ta trenutek irelevantno. Omenjena je bila tudi Športna loterija. Pa mogoče je prav, da omenimo še nekaj okrog Športne loterije, ker se definitivno veže neposredno na Ministrstvo za finance, ker se mu očita prodajo. A veste, v Sloveniji je zaenkrat še tako, da prodaja tisti, ki je lastnik. In lastnik športne loterije je kdo? Smučarska zveza Slovenije, Nogometna zveza Slovenije, Pošta Slovenije, Loterija Slovenije, Olimpijski komite Slovenije, pa še dva manjša deležnika, pa jim ne bom delal zaenkrat reklame tu. In če se oni odločijo prodati, imajo vso pravico. Kaj pa delo ministrstva za finance? Da preveri ali izpolnjujejo pogoje za to realizacijo prodaje. Ali lahko vpliva na to, stiska za ušesa, vleče kogarkoli od lastnikov, saj to bi bilo smešno. Tako da v bistvu glede na to, da ste želeli pred prihodom te vlade liberalizirati igre na srečo, si lahko pač na nek način jasno postavimo postavimo mnenje o tem, kaj dejansko je vaš namen. Torej, še enkrat, jaz tu navkljub trudu, da bi našel en majhen košček tega, kaj dejansko minister za finance dela napačno, žal jaz ne najdem. Dela vse tako kakor so delali zdaj zadnjih 15 let, z dodatkom spremembe v tistih delih, kjer se z Računskim sodiščem ne skladajo. Meni je to nekako popolnoma razumljivo zaenkrat, bom tu zaključil, bom pa seveda v nadalje zagotovo se še kaj oglasil. Hvala.

podpira Litijsko, podpira, da se je kupila Litijska, podpira, da stoji že eno leto, podpira, da je minister protipravno zagotovi 6,5 milijona evrov sredstev, brez česar se kupila ne bi. To podpira Robert Janov

Zdaj, jaz nisem razpravljal o teh splošnih zadevah, o katerih je Robert Janev in številni drugi poslanci, deloma tudi minister, ampak v manjšem delu, ampak sem se na te stvari odzival in se bom tudi zdaj odzval. Robert Janev, vi razpravljate o vsem mogočem, o tem, o čemer razpravljamo pri proračunih, pri zaključnih računih, pri sprejemanju posameznih zakonov. Ampak če govorite netočnosti in če govorite laži vas je seveda potrebno demantirati, ker drugače ostane v etru, da to, kar govorite tukaj, da je res. Vam bodo nekateri še celo lahko verjeli, čeprav kot vidimo, zmeraj manj njih. Najprej glede tega mnenja s pridržkom za našo stranko. Funkcionarji stranke plačujemo vsak mesec funkcionarsko članarino vsak mesec in ta znesek presega tisti znesek, kjer je potrebno imena objaviti kot donatorje. In Računsko sodišče se je pač postavilo na stališče, da ne gre za članarino, ampak da gre za donacije in zaradi tega morajo biti naša mnenja, naša imena pri tem objavljena. Nič spornega ni bilo v tem. Šlo je samo za to, da se po mnenju Računskega sodišča članarina funkcionarska in ta znesek ni tako majhen, ker plačujemo vsak mesec od plače šteje za donacijo. Samo za to je šlo v tej zadevi, ki ste jo vi izpostavil. Zdaj, poročilo Računskega sodišča pravi, Robert Janev, ne omenja Litijske, dajte si ga še enkrat prebrati, lepo vas prosim, saj zaradi tega je pa mnenje s pridržkom na izvrševanje proračuna za leto 2023. Zaradi kršitve 42. člena Zakona o javnih financah izrecno omenjeno, na več mestih zapisano, tudi povedano, da je bil kršen večkratno tudi Pravilnik o izvrševanju proračuna in tako naprej. Da pa se je minister zavedal, da je delal narobe in da ste se vi zavedali, da delate narobe, pa kaže ravno to, kar ste danes omenili, spremenili ste ZIPRS 71. člen Zakona o izvrševanju proračuna, ampak hvala bogu ga ne morete spremeniti za nazaj, da bi ministra pokrili. Vi ste s tem 71. členom za naprej omogočili te rabote, ki so bile do te spremembe protizakonite, ampak ta sprememba ne velja za nazaj, ne velja za nazaj. Ne velja za nazaj in ministra popolnoma v ničemer ne razbremenjuje. Celo več, po mojem mnenju ga dodatno obremenjuje. Zaradi tega, ker je tudi s tem priznal, da je lani vedel za kaj gre, seveda je vedel za in zavestno izvršil to protizakonitost in zavestno kršil Zakon o javnih financah. Rečeno je bilo s strani poslanca Roberta Jana, da je bilo mnenje s pridržkom izdano vsa ta leta za nazaj, na zaključne račune. Ja, na izvrševanje, da. Vendar na splošni del proračuna, pa ne. Na splošni del proračuna za leto 2021, 22 je bilo pozitivno mnenje. Letos je bilo mnenje s pridržkom, zaradi teh 342 napačnih knjižnih milijonov / nerazumljivo/. Ampak mi tega nismo problematizirali. Mi tega ne problematiziramo. Glejte mi tega v interpelaciji ne problematiziramo. Ne problematiziramo mnenja, problematiziramo pa kršitev veljavnega zakona, ki je omogočila, s katero je bil omogočen protipravni nakup Litijske 51, zaradi katerega je pred letom dni odstopila prejšnja ministrica za pravosodje. Plačna reforma. Glejte, nobena plačna reforma to ni, saj veste sami, dobro da ne. Vsem, se je za en razred spremenilo, tisti na dnu, tisti na dnu, ki delajo v najtežjih razmerah, v domovih za starejše, v bolnišnicah in tako naprej, policisti na terenu, vojaki, tisti bodo dobili drobiž. Tisti bodo dobili s to vašo reformo drobiž, funkcionarji pa od prihodnjega sklica parlamenta naprej nekaj 1000 evrov pa še ostali funkcionarji mislim, da najbolj ste dvignili predsedniku korupcijske komisije že od 1. januarja prihodnje leto in tako naprej. Ti pa bodo dejansko dobili znaten presežek pa še nekateri drugi posvečeni. Ne drži, da so bili ljudje do te vaše tako imenovane reforme pod minimalno plačo, vsi so dobili zajamčeno oziroma minimalno plačo že danes. Tako da

ob 30 odstotni podražitvi hrane, mimogrede nič niste dali. Oprostite, zakon določa to redno uskladitev, ni odvisna od Vlade, od nobene ni bila prej in ni bila sedaj. Sami ste povedali, da zakon določa formulo 60:40 in na podlagi zakona mora biti uskladitev, zakona mora biti uskladitev februarja vsako leto. Tisto česar pa vaša Vlada ni naredila, je pa izredna uskladitev, ki so jo upokojenci takrat zahtevali in ki bi bila nujna predvsem za najšibkejše, ker se je hrana energenti in vse ostalo, kar najbolj bremeni tiste z najnižjimi pokojninami in plačami podražila za 30 in več odstotkov. Te izredne uskladitve. Oprostite, pa ni bilo. Bil je nek dodatek 4,2 odstotka od pokojnine za dva meseca, november in december. Glej ga zlomka, dobili so največ tisti z najvišjimi prejemki, ne tisti z najnižjimi, ker ste vezali na pokojnino namesto, da bi ga dali v absolutnem znesku, kot je to počela prejšnja vlada, kjer so v letih 20, 22 upokojenci dobili dodatek trikrat med 130 in 330 evri. Pokojninska reforma, o tem stalno govorite in stalno ne govorite neumnosti, oprostite, ne, zavajate. 2012 je povzročila padec pokojnin. Pokojninska reforma 2012 je preprečila nadaljnje padanje pokojnin. Zanjo so glasovali vsi prisotni poslanci v Državnem zboru, 76 je bilo za, nihče ni bil proti. Med tistimi, ki so glasovali takrat, leta 2012 za, so tu tudi trije aktualni ministri sedanje Vlade. Glasovali so za. Torej, vi pljuvate po njih, Robert Janev in bi bil že čas, da nehate ponavljati te mantre, ki ne držijo. vsak minister je odgovoren, ja. Še glede inflacije, vi ste ustavili inflacijo. Glejte, kako ste vi ustavili inflacijo, to je za leto 2022, rast inflacije po mesecih. Tukaj ste prevzeli tukaj, tukaj to je prva polovica leta, od tu naprej ste pa vi. Ko ste prevzeli, je skočilo čez 10, 11 odstotkov do konca leta in naprej. Glede tega, da je vsak minister odgovoren za svoje področje. Jaz sem tudi danes povedal mogoče že desetkrat, pa ne vem, ali moram še, 11-ič da bo Robert javno razumel. Saj ne govorimo o tem, govorimo o tem, da je minister seveda odgovoren za svoje področje in sprašujemo ga po odgovornosti, zakaj je protipravno in protizakonito 6,5 milijona prerazporedil za nepotreben nakup, za katerega je vedel, da teh sredstev ne more prerazporediti iz več razlogov, zaradi kršitve 42. člena, zato ker je prerazporedil 22. decembra na projekt, ki ga sploh še ni bilo odprtega, je bil odprt šele 28. decembra, ker je to naredil več kot dva meseca po po tistem, ko bi to lahko naredil, ker je ta skrajni rok bil po njegovem Pravilniku o izvrševanju proračuna. 17. 10., 17. 10. O tem govorimo, o njegovi odgovornosti, ne odgovornosti za druge ministre. Ne odgovornosti za druge ministre. Športna loterija danes beremo, bi rekel, neke novice glede tega, da se ta Športna loterija ponovno prodaja. In soglasje mora dati minister za finance. Brez tega soglasja te prodaje ne more biti. Zdaj, glede na to, da je Robert Janev to vprašanje sprožil, jaz ga nisem imel namena, pa pričakujem danes jasen odgovor ministra ali bo to soglasje zavrnil, kajti pred letom dni, 15. junija, je na Odboru za finance tega Državnega zbora bil soglasno sprejet sklep, soglasno, vsi poslanci koalicije in opozicije, ki so bili tam prisotni, so glasovali za sklep. Odbor za finance prodaje deležev Športne loterije in igre na srečo D.D. glede na argumente izpostavljene v opravljeni razpravi, še posebej pa zaradi izostanka celovitih analiz učinkov prodaje za področje športa in invalidov ne podpira. Takrat se je Športna loterija že prodajala. Že prodajala. In na podlagi tega se ni prodala. Zdaj je kupec drugi, ne, drugi, kao drugi, ne, vemo kako, iz Češke ponovno. In tukaj ne glede na to, da to ni predmet interpelacije, poslanec Jani je to vprašanje sprožil. Minister mora dati soglasje. Pričakujem v okviru odgovorov, odgovor ministra ali bo to soglasje zavrnil glede na ta sklep, ki ni bil nikoli preklican.

športno loterijo nisem jaz odprl, ampak je poslanec iz vaših vrst odprl in to je gospod poslanec Lisec. Tako, da prosim, da drugič dobro poslušate kaj in kaj ni. Drugo, nisem bil očitno dobro razumljen. Kar se tiče Športne loterije, da soglasje, da minister, vendar v kolikor so izpolnjeni vsi pogoji minister nima vzvodov, da reče, ne. Se zelo opravičujem, ampak lastniki odločajo. In ne, ni zaradi sklepa bila umaknjena prodaja, umaknjen bila zakaj? Zaradi tega, ker se je ponudnik umaknil, tako, da prosim, ne zavajamo ljudi v teh zgodbah. Če kaj spremljam, zagotovo spremljam to. Kar se tiče SDS in z zadržkom seveda, če na eni strani predlagatelj osporava zadržek Računskega sodišča pri Ministrstvu za finance, potem je normalno, da moraš to na nek način vzporedno vzpostaviti tudi z drugimi zadržki. Za to je bilo. Lahko bi omenjal še občine, ki so dobile negativne zadržke s strani Računskega sodišča, pa ne bom v to se vpletal. Zdaj, ali je nekaj protipravno ali ni protipravno, jaz upam, da si bomo dovolili politiki vsaj toliko kredibilnosti, da bomo rekli naj o tem odločajo organi, ki so za to pristojni. Tisto, kar lahko politiki sprejmemo, je pa politična odločitev in odgovornost, in to politično odločitev in odgovornost je ministrica iz Ministrstva Kar se pa tiče Ministrstva za finance sem že jasno pojasnil in tu je jasno zapisano v Ustavi, 114. člen, dajte si ga še enkrat prebrati, ker vidim, da ne berete tisto, kar vam ne paše. Pa Zakon o javnih financah. Nenazadnje tudi tam imamo 65. člen, ki je dokaj jasen o razporeditvi pristojnosti različnih predstojnikov. Zdaj, kar se pa tiče inflacije že, ki ste tudi omenjali, ker očitno sem bil tudi tu napačno razumljen in vezave na usklajevanje pokojnin upokojencev. Ni odvisna samo od inflacije in inflacija, ki jo vi omenjate, ko smo mi sprejeli na 10 procentih, je rezultat predhodnih odločitev in ukrepov, kar pomeni, da na inflacijo vplivajo ukrepi nekoliko kasneje, kasneje, in to je velika razlika. In zdaj, če bi vi bili korektni, bi pokazali tudi temu, kako je v 2023 in 2024 ta inflacija začela padati in je prišla pod raven Evropske unije in to je tisto kar je bistvo, kar pomeni, da so ukrepi, ki jih je sprejela ta vlada, na nek način tudi konsistentni. In okoli upokojencem je pomembno, kaj je uskladitev, ker pravite, da je to zakonska. Ja, ampak zakonska v tistem delu, kjer je vezano na inflacijo, kar se pa tiče 60 procentov, kar se usklajuje z bruto povprečne plače, tisto je pa odvisno od vlade, kako na nek način skrbi za gospodarstvo in za monetarno politiko v državi, tisto pa je odvisno od tega. Hvala. **PODPREDSEDNICA MAG. tole kar je bilo rečeno glede športne loterije s strani Roberta Janeva, pa moram reči, me pa resno zaskrbljuje. Očitno je ta zgodba, da se bo športna loterija prodala malo širše dogovorjeno glede na to kar je zdaj povedal. Zaradi tega minister pričakujem odgovor. Pričakujem odgovor ali je ta gospod o katerem se danes piše, se pogovarjal z vami o tem, ki je član nadzornega sveta Nove LB med drugim, je res na teh govoricah, da se je zahtevala neka provizija pri tej prodaji, 2 milijona za Gibanje svoboda in en milijon za vas. In zanima me, kako boste ravnali, ker zakon vam daje zelo elegantno pristojnost pri tej prodaji. Zakon o igrah na srečah namreč v 32. členu pravi, pravna oseba lahko pridobi ali odsvoji delnice prireditelja le v predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance, v nasprotnem primeru je posel ničen. Ampak pazi zdaj, zadnji odstavek pravi, v roku enega meseca mora minister odločiti, če pa ne odloči, se šteje, da je soglasje dano. Torej, minister lahko molči mesec dni, ne reče ničesar in Športna loterija bo prodana. Tako, da bi prosil za odgovor minister, ko se boste k besedi priglasili. Ali boste to soglasje zavrnili ali boste tiho ali kaj boste naredili? Mislim, da športna loterija ni samo treh lastnikov, ni predmet samo treh lastnikov, drugače tega ne bi bilo v zakonu o igrah na srečo. Ni pomembno, koliko jih je, nekaj je manjših, trije glavni so se odločili, da bodo to prodali za 90 milijonov. Ni problem teh, ampak je problem vseh, vseh ki delujejo na področju športa v Republiki Sloveniji in v njihovem interesu je, da se ta športna loterija ne proda, še posebej pa ne ob teh špekulacijah, ki se pojavljajo ob tej ponovni prodaji, ki je bila lani tudi na podlagi tega sklepa, **50. TRAK (VI) 13.05** (nadaljevanje) ki ste ga mimogrede Robert Janev sami predlagali na Odboru za finance 15. junija lani ustavljena.

Verjamem pa, da enako želiva dobro tako humanitarnim organizacijam, kakor športnim, ki so odvisne tudi od športne loterije, ker se sofinancirajo iz tega namena. Tisto, kar sem pa jaz želel povedati in niste slišali, je pa to, da pa pri tej zgodbi, ko se lastniki odločijo prodati svoje deleže, minister za finance seveda je tudi na zadnjem odboru dal jasno mislim, da si ga vsak lahko prebere, mnenje o tem kaj si misli o celotni zgodbi. In vsak, ki ima interes, si tisto mnenje lahko prebere in bo zelo jasno prišel do zaključka, kaj je pristojnost ministrstva pri prodaji športnega terena. Hvala.

kjer je zelo jasno napisano, kaj minister lahko stori oziroma kako se lahko odgovornosti izogne. Preprosto tako, da molči en mesec in zadeva je rešena.

državljani Republike Slovenije že kar nekaj let kroži tako imenovana satirična zgodba, ki gre takole: državljanke in državljani, tisti ki so pravični in tisti, ki so delovni se najbolj veselijo zime v času levih vlad. Zakaj? Zato, ker v tem času ima Vlada, predstavniki Vlade roke v svojih žepih. Ampak gospod Boštjančič, jaz vam na tem mestu čestitam. Čestitam, da ste dokazali tudi to, da ta satira ni resnična. Kajti ravno v času zime ste segli za 6,5 milijonov globoko z željo v roke državljanov, v žepe državljanov in prenesli sredstva, ki so bila namenjena kasneje za odkup Litijske. Glejte, neka druga leva vlada je v Sloveniji postavila spomenik korupciji. Sedaj pa lahko govorimo tudi o hiši korupcije, katero bi celo nekako ironično preselili nekatere predele sodstva. Pa pojdimo lepo po vrsti. Gospod Boštjančič, že pred vašim vstopom v politiko ste, ste kadrovali, ste zaposlovali pa tudi poslovali. Glejte, nekako že pred vašo imenovanje v funkcijo ministra sta skupaj s predsednikom vlade, gospodom Golobom, kar zajeten znesek nakazala takratni še medijski predstavnici, kasneje pa generalni sekretarki gibanja Svoboda, danes že bivši, gospe Vuković. Poslovali so tudi z davčnimi oazami, Belize, kot ste ga sami omenili. Ko pa smo že pri Belizeju, že kolega Černač je prej omenil, pa tudi jaz si bom dovolil vzeti v roke list, da me ne bo kakšna kolegica potem kasneje obdolžila, da lažem, tako kot na kakšni drugi seji. V roki imam list List of tax jurisdictions at-risk, napisano s strani sindikalnega svetovalnega odbora pri OECD. Napisan v Parizu, 27. julija 2026. In ko odprem zadnjo stran, imamo tabelo rizičnih držav, in glej ga, zlomka, na njej se znajde tudi Belize, predvsem glede točk z vidika pogleda Evropske unije na davčne oaze. Še posebej izpostavljajo nekako nesodelovanje kar se tiče na področju davčnih politik in nesodelovanje na področju izdajanja zahtevanih papirologij. Ampak, glej ga zlomka, pred tem je pa gospod minister izrazil, da ko je on plačeval podjetjem, ki imajo račune v davčnih oazah, da o tem da Belize takrat ni bil na listi omenjenih držav. Zanimivo. Gremo naprej. Tudi kar se tiče davčnih oaz je potrebno omeniti to, gospod Boštjančič je bil tudi eden izmed avtorjev novega Zakona o dohodnini, kjer se nekako podtika podtaknjenec, ki omogoča, da slovensko podjetje brez obdavčitve poda posojilo podjetju v davčno oazo, brez tega, da bi slovenski proračun dobil evro od tega.

da se nova litijska ne more zgoditi, sploh če vlada daje v ZIPRS možnost, da se to zgodi. Omenjena je bila prej loterija. Mislim, da je zaskrbljujoče to, kar smo danes lahko brali na enem izmed medijev, ki kar točno napoveduje dogajanje znotraj koalicijskih strank. Dva milijona za Gibanje Svoboda, milijon za Boštjančiča. Verjetno bo ta denar, če se do tega pride, konča v kakšni davčni oazi, ampak pustimo se presenetiti. Naslednja stvar, nekako, ki je zanimiva, tudi nepotizem spremlja trenutnega finančnega ministra. Vsi vemo za primer, kako je njegova žena končala v Svetu ljubljanske Drame. Si predstavljate, da bi žena Andreja Širclja v prejšnjem mandatu bila imenovana kakršnikoli nadzorni svet ali pa kakršenkoli svet kulturne ustanove? Kaj bi delali tam kolegi iz Levice? Po moje bi od udarjanja nastal nastala luknja v mizi parlamentarne dvorane. Toliko o transparentnosti, toliko o delu samega ministra, same vlade. Pa kasneje mi bodo verjetno kolegi iz Svobode odgovarjali, da se je izločil iz glasovanja na vladi. Mislim, da je to le farsa in predstava za javnost. Velikokrat je bilo omenjeno, da je finančni minister skrbnik slovenskega proračuna. Ja, skrbnik slovenskega proračuna definitivno je, ampak vidimo, kaj se je iz slovenskega proračuna v zadnjih dveh letih in pol vse odvzelo. Pogledamo nakup Litijske, kot sem ga že omenil, pogledamo netransparenten nakup računalnikov, ki še danes nabirajo prah v skladišču, nenazadnje ste tudi radi izplačevali nezakonite, kot je tudi Računsko sodišče ugotovilo, nezakonite in netransparentne nagrade nekim umetnicam, ki so poleg poleg tega tudi politične aktivistke. Minister je dejal: Ministrstvo za finance ni odgovorno za ravnanje, ki so v pristojnosti drugih ministrstev. Glejte, to je najbolj ironičen način poskusa poskušanja pranja krivde, kajti gospod minister je bil ravno eden izmed tistih, ki je vplival na to, da je drugo ministrstvo pridobilo sredstva, za katero je potem lahko naredilo oziroma opravilo netransparenten nakup litijske in to še enkrat v koncu lanskega leta, v času, ko je zunaj zima, kolega Gladek je rekel, da je poimenoval ministra za Božička! V slovenskih gospodarskih krogih pa so ga poimenovali nekako drugače, in sicer ljubkovalno so ga imenovali Potapljač. Pa ne zato, ker bi se rad potapljal v morju, ampak zato, ker je potopil praktično vsako podjetje, v katerega je stopil. Adria Airways, Vegrad, Mineral d.d., sodiščni postopki, ki so tam bili, kaj pa ima ta zadeva? Kaj pa imajo ta podjetja skupnega? strani vseh je bil minister imenovan v njih, v njihove nadzorne svete s strani pozicije znotraj samih podjetij, s strani posebne družbe za podjetniško svetovanje, ki je kasneje potem 2015 prešla pod SDH in zanimivo, ravno tam so bili najbolj aktivni njegovi določeni sošolci s fakultete, pa nekateri bolj poznani slovenski, bom rekel botri tranzicijske levice. vlada oziroma ministrstvo, ki ga vodi gospod Boštjančič, je identična slika tega, kar spremlja celotno vlado. Spremljajo korupcija, spremljajo klientelizem, spremljajo nepotizem in nenazadnje spremljal jo bo tudi oziroma doživela bo tudi brite konec, ki se bo odrazil na naslednjih volitvah. Hvala. Hvala. Jaz bi samo prosila, da mogoče o nekih insinuacijah, ki absolutno niso nedokazane, ampak so samo v prvem zapisu, ne uporabljamo kot dokončna dejstva v razpravah. Besedo ima kolega Aleš Lipičnik. Izvolite.

medijskih linčev kot tudi ne politično motiviranih eliminacij, kar po moje sodi ta interpelacija. Ker se v večini primerov izkaže,

da se iz velikega medijskega in političnega dima po navadi ni kaj dosti ognja. Zdaj je moje mnenje, ki se ga poskušam držati, da smo pametni ljudje, blagi sodniki. Na drugi strani pa, da v okviru pravne države smiselno zagotavljamo zaupanje in spoštovanje sodne veje oblasti. Zato se mi glede na besedilo same interpelacije, ki v prvih štirih točkah govori zgolj o kaznivih dejanjih po členih Kazenskega zakonika. V 5. točki pa govori o izgubljenem zaupanju, postavlja vprašanje, pravzaprav pravi naslov, za ugotavljanje tistega, kar naj bi ugotovili. Seveda je to, kar sem zdaj rekel, retorično. Ampak sem prepričan, da če se štiri, prve štiri točke navezujejo na konkretne člene Kazenskega zakonika, v tem primeru mislim, da so avtorji interpelacije zgrešili naslov pri celi stvari. Kar zadeva pa peto, ki govori o zaupanju, pa ne vem za čigavo zaupanje zdaj to gre. Zdaj, če gre za njihovo zaupanje, potem bi bilo treba povedati, da ne morejo izgubiti nečesa, česar nikoli niso imeli. Na drugi strani je pa vprašanje zaupanja po mojem mnenju v največji meri vprašanje dela Vlade in predsednika Vlade. Zdaj, empirija kaže, kot tudi vam kolegi iz opozicije, da v kolikor je to zaupanje, znotraj vlade porušeno, običajno ne traja dolgo, da se tak problem na nivoju vlade reši, če obstaja. Kar je po moji presoji dobro, ker na eni strani kaže na visoko stopnjo operativnosti in odzivnosti vlade. Zato bi jaz rekel, da mi s tem našim metodami ne eksaktnega preverjanja krivde, ki je opredeljena v členih Kazenskega zakonika, absolutno nismo naslov za reševanje teh problemov. Kaj pravzaprav v celi stvari mene osebno moti. Vlagatelji, naši kolegi iz SDS so tisti, ki vedno neizpodbitno vedo, kaj se je zgodilo, kdo je kriv, kot tudi vedo, kdo po definiciji nikoli ni kriv. Za povrh vsega pa znajo zadnje čase s filigransko natančnostjo napovedovati tudi prihodnost. Prepričan sem, da nisem edini, ki se mu taka vseobsegajoča vsevednost in jasnovidnost upira in v nobenem primeru ne vzbuja enega zaupanja. Jaz sem celo življenje skrajno previden z ljudmi, ki stavke začenjajo: "Dejstvo je…", nadaljujejo pa "s slabim logičnim ugibanjem in praktično nikoli z dejstvi". O delu ministra, o katerem danes govorimo, so kolegi pred mano povedali dovolj. Mislim, da gre za eno bolj uspešnih ministrstev, ki jih imamo. Iz spoštovanja do časa naših državljanov, kot tudi vašega časa, spoštovani poslanci, zato tega ne bom ponavljal, čeprav je tudi to v večji meri ocena predsednika vlade kot moja ali pa naša, če seveda premoremo en konček samorefleksije in se zmoremo za trenutek osvoboditi pretirane vsevednosti,

pa bom začel s tem, da sem zelo vesel, da je interpeliranje večinoma časa v dvorani Državnega zbora, tudi gospe državne sekretarke, kar je za razliko od včeraj zelo pohvalno. Je pa bilo na enem izmed kolegijev rečeno, da lahko tekom seje Državnega zbora pijačo v veliki dvorani Državnega zbora uporablja le predsedujoči v tistem trenutku pa me zanima, ali prihaja do nove parlamentarne prakse. Z vsem dolžnim spoštovanjem, samo toliko, da vemo, ker tudi včasih se je to že dogajalo, pa da vemo tako danes kot drugega, jaz se veselim, da so, da so, jaz se veselim, da so gospe državne sekretarke notri. Jaz sem hotel tudi kavo piti, ker zelo z zanimanjem čakam odgovor ministra na kakšno naše vprašanje, pa me samo zanima, kakšna je parlamentarna praksa ne samo danes, ampak tudi v tem Kot rečeno, na Kolegiju Državnega zbora je bilo jasno rečeno, kdo lahko pije. Če se pa spomnim enega bivšega ministra, ko si prinesel oreščke in pa v vodo so ga pa nagnali iz Državnega zbora pa samo prosim za razjasnitev. Najlepša hvala. Se absolutno strinjam z vami, praksa se v tem pogledu ni spremenila, zato sem kazala tudi na vašo šalčko, seveda, spoštovane državne sekretarke, naprošam, vidim, da ste tudi takoj temu prisluhnili in mislim, da tu ni skrbi, tu se parlamentarna praksa absolutno ni ni spremenila, hvala pa za ta vložek. Predlagam, da gremo naprej z razpravo. Besedo ima kolega Brežan, izvolite. Hvala lepa, predsedujoča. Ekipa Ministrstva za finance, državni sekretar, kolegice in kolegi! Slovenija je izkazala odpornost in na energetsko krizo in uničujoče poplave. To je začetek povzetka OECD študije o poročilu o Sloveniji iz julija leta 2024. Tudi sam se bom pri moji razpravi ukvarjal predvsem s tistim, s tisto zadnjo točko interpelacije, ki govori o ugledu, o kredibilnosti ministra za finance, ki je danes tu na tapeti in manj s tistimi prvimi štirimi točkami, ki govorijo o protizakonitosti, ker se preprosto ne čutim, da sem kompetenten za razpravo in odločanje o tem ali je ena stvar zakonita. Zdaj taka sodba ali pa, ko govorimo o Sloveniji prihaja iz inštitucije na najvišji možni ravni, se pravi, s strani spoštovane inštitucije OECD nekaj pove gotovo. O tem govorijo tudi makroekonomski kazalci, ki so bili danes že večkrat tu omenjeni. Dolg Slovenije v bruto družbenem proizvodu se v zadnjih letih znižuje, je v tem trenutku 15 procentov pod evropskim povprečjem, je za 22 procentov pod povprečjem Evroskupine. Imamo eno najnižjih stopenj brezposelnosti v Evropski uniji, inflacija se je bistveno znižala v zadnjih letih in kot smo prej tudi slišali seveda traja, da primejo ukrepi neke vlade, ko prevzame odgovornost za stanje v neki ekonomiji. In taka inflacija bo po napovedih tudi vztrajala. Rast bruto družbenega proizvoda

ki ga bo lahko izkoriščala Evropska unija. Se pravi, s tega vidika, z vidika nekoga, ki je v mednarodnih institucijah, v Svetu ministrov na nivoju Evropske unije obraz Slovenije, so to gotovo podatki, zaradi katerih ga njegovi kolegi v Evropski uniji trepljajo po ramenu. Tu, v Sloveniji, si najbrž česa takega ne more, ne more misliti, ker smo na nek način malce drugačni, včasih preveč kritični eden do drugega in ne znamo pohvaliti tudi dobrih stvari. Ker sem se sam ukvarjal tudi s poplavami in odzivom nanje, mislim, da lahko Ministrstvu za finance in ministru priznamo tudi zelo dobro delo pri pripravi zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev. Tu bom za razliko od nekaterih, predvsem s strani opozicije, ki govorijo o tem, da bi v takih posebnih primerih, kot so bile te poplave v avgustu 2023 morali iskati neke vire, ki ne vem kje bi jih lahko dobili. Lahko priznam sposobnost, da je znal v slovenskem gospodarstvu, v slovenski ekonomiji detektirati tisto področje ali pa tisti sektor gospodarstva, ki lahko nekaj več prispeva tudi za obnovo po poplavah in to je našel v bančnem sektorju. In Zakon za obdavčitev bilančne vsote bank, ki je časovno omejena in bo trajala dokler bo trajala obnova po poplavah oziroma naslednjih pet let, kot je v tem trenutku to predvideno, je gotovo dober primer odgovornega ravnanja in upravljanja z državno blagajno, ko za neke izdatke, ki jih ni mogel nihče predvideti, poiščemo tudi primeren In če se zdaj z nivoja OECD, mednarodne organizacije, spustim v en naš slovenski podsistem, ki ga tudi zelo dobro poznam, to je podsistem naše lokalne samouprave, tudi tu lahko rečem, da je bil odnos Ministrstva za finance, ministra za finance do slovenskih občin izjemno naklonjen, lahko rečem, vsekakor pa konstruktiven. Če sam s svojega vidika pogledam 20-letno prakso, na kakšen način so se občine, občinska združenja pogovarjala in dogovarjala z Ministrstvom za finance glede povprečnine, Lahko vidim, da so bile odločitve, ki so bile sprejete v letošnjem letu glede same povprečnine, ki se je postavila na znesek 771 in sicer za 46 evrov višje, kot je bila predvidena, da se je dogovorilo in izpogajala tudi dodatna sredstva v znesku ena in pol procenta dohodnine iz predpreteklega leta za dodatno financiranje občin, ki se potem razdeli v 75 procentih tistim občinam, ki s svojimi prihodki ne krijejo zakonskih obveznosti in 25 tistim občinam z razvojnimi problemi. In da se je v okviru teh pogajanj dogovorilo tudi nekaj, kar ni nikoli uspelo, da se ta sredstva oziroma določanje povprečnine tudi revalorizira oziroma indeksira, in sicer s povprečjem medletne rasti stroškov. In Skupnost občin Slovenije je ta dogovor označila kot soliden kompromis. Zato bi zelo težko rekli, da ima minister za finance, da je nekredibilen, da ima v tako mednarodni družbi kot med akterji slovenske politike slab ugled in vem pa, da je narava našega dela tu v Državnem zboru taka, da se med vrsticami, čeprav to ne piše nikjer, ne strinjamo v nekaterih pomembnih stvareh, na koncu seveda odloči glasovanje. Razumem tudi opozicijo, da mora zagovarjati drugačne stvari, sam bom pa predvsem s tega vidika, ker vidim, da ima naša država zaradi dobrih makroekonomskih kazalcev zelo visok ugled v tujini, da ga ima visok ugled tudi med inštitucijami. V naši državi

hvala, gospa podpredsednica. Torej, jaz se bom vrnil k sami vsebini torej interpelacije, ker so nekatere razprave šle že, lahko bi rekel daleč stran od tega, kar očitamo ministru za finance, Klemnu Boštjančiču, pet zadev. Prvo je seveda ravnanje ministra, ki bi naj imelo elemente kaznivega dejanja nevestnega dela v službi, kar bom poskušal interpretirati in obrazložiti zavajanje javnosti v zvezi s proti pravno zagotovitvijo proračunskih sredstev, tretje oškodovanje javnih financ in negospodarnega ter nesmotrnega upravljanja z javnimi sredstvi, četrta točka Ravnanje ministra, ki ima elemente kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic torej po 257. členu Kazenskega zakonika in seveda izgubljenega zaupanja v delovanje ministra kot skrbnika javnih financ. Naj povem, da ne poznam trenutno v tej sestavi tudi nacionalnih finančnih ministrov 27-erice v Evropski uniji, torej ministra, ki bi nakazoval, torej nakazoval denar v davčne oaze, še posebej v tiste, ki so na črnem seznamu OECD, kot so nekateri kolegi pred tem to razlagali. Torej prva zadeva, kjer je eden izmed kolegov prej dejal, da ne mara tistih ljudi, ki začnejo stavek z dejstvo je, mislim pa, da se lahko strinjamo, da dejstvo je, da je kar nekaj ministrov Robert Golob vrgel čez svojo ramo. Nekaj ministrov te vlade je že zapustilo v prostoru, in da je ena izmed ključnih afer te vlade je bil netransparenten nakup torej stavbe, sodne stavbe na Litijski. Zdaj vsak, ki se je kdajkoli kupoval kakršnokoli nepremičnino manjše vrednosti, ne v milijonski vrednosti, se zaveda dveh stvari. Prva stvar vsake nepremičnine bi naj bila lokacija, druga stvar pravi, da je lokacija in tudi tretja stvar je lokacija. Ta nepremičnina v Ljubljani ni na top lokaciji v tistem prvem krogu ali pa celo v drugem krogu Ljubljane, lahko bi rekel, je nepremičnina, ki je v tretjem krogu

svojo lastno sodno stavbo in v katero je želel zgraditi že prejšnji minister, torej tega ni počelo. Torej ta problem v skladu z načeli dobrega gospodarja ne bi bil problematičen. Problem te stavbe je, da je na slabi lokaciji. Če je neka stavba na slabši lokaciji, vsak išče poleg stavbe v kateri se opravljajo torej sodne obravnave, ki jo obiskuje ogromno ljudi, stavbe ki morajo imeti namen, torej morajo imeti v notranji strukturi, tudi v njenem skeletu, ki mora biti nedotaknjen zaradi nekih statističnih ali pa statičnih zadev, torej zadosti velik prostor, da ga lahko preurediš torej v celo vrsto razpravnih dvoran, torej za potrebe sodne stavbe. Tega tudi ta stavba ima zelo malo, ker je bila stavba nekega propadlega softwarskega podjetja, kjer je bilo ogromno malih pisarn, torej je zelo težko prerazporediti. Da je stavba v slabem stanju. Mislim, da o tem ne rabim govoriti in bi tratil dragocen čas. Problem vsega tega pa je torej, da se lahko strinjamo in dejstvo je, kar je kolega, ki je to prej razlagal govoril, da je ministrica za pravosodje odstopila in dejstvo je s katerim pa začnem ta del moje razprave, da je minister na Odboru za finance dejal, citiram: Prvič. Problem Ministrstva za finance je, da mi tega nismo vedeli do začetka decembra, mi nismo nikoli bili obveščeni s strani ministrstva, tudi ko smo takrat predlagali Vladi prerazporeditev, mi nismo imeli informacije iz Ministrstva za pravosodje, da je ta projekt že od junija obdelal. Dejstvo je, da smo ugotovili, da ta projekt, te informacije so bile, to smo opisali tudi v sami interpelaciji in ta dejstva so tudi shranjena v magnetogramih Državnega zbora. **56.

Ja, tudi nekatere vlade pred nami, finančni ministri, so to prerazporejanje sredstev po 42. zakonu ali domnevni kršitvi zakona dajali. Torej, če je nekdo pred nami kršil lahko tudi jaz kršim, to je zelo dobra ideja, toliko da se zavedamo, ampak to vodi v / nerazumljivo/ v neki državi. Drugič, kolikor jaz vem, so ta prerazporejanja, niso bila enako, ne govorimo o enakih stvareh, torej nekdo ni kupoval neko razsulo stavbo za sedem milijonov evrov, ki je bila pa malo pred tem kupljena za 1,7 milijona evrov. Malo pred tem nekdo kupi na dražbi za 1,7 milijona isto stavbo, morda še nekoliko v slabšem stanju proda ministrstvo, torej v zadnjih sekundah iztekajočega leta ali pa minutah za sedem milijonov evrov. Če minister govori in sedaj ga citiram, eno izmed njegovih izjav, ker absolutno mislim, da je bilo vse narobe z Litijsko, katastrofa, jaz mislim, da je zadaj organiziran kriminal, ker tega ne more izpeljati en človek v celoti. Res je. In tukaj lahko začnemo iskati in ožimo današnjo, lahko bi rekel, interpelacijo. Torej za tem ne more stati en človek. Ne more stati ministrica za pravosodje, ne more stati nekdo, ki jo je usmeril, ampak stoji na koncu tisti, ki je upravitelj javnih financ in to je minister za javne finance. Še posebej, ko gledamo časovnico, lahko bi rekel, ur in dnevov, kjer so to dobesedno v zadnjih sekundah dneva, takrat ko so prazniki, ko je nekako pozornost tudi javnosti nekoliko manjša, ta projekt speljali. Tu tiči, v tem grmu tiči zajec in v tem grmu ni samo odgovornost ministrice za pravosodje, zdaj že nekdanje, ampak predvsem ministra za pravosodje s svojo ekipo. V tem grmu tiči zajec in v tem delu bi morali danes razpravljati in ožiti. Ta del interpelacije. To, kar ugotavlja, še posebej, ko ugotavljamo, da je v nasprotju z zakonom, torej omogoči minister razporeditev sredstev v državnem proračunu, saj je Vlada na državnem, torej Vlada Republike Slovenije na njegov predlog 22. decembra, torej lanskega leta na svoji 167. dopisni seji potrdila prerazporeditev pravic porabe v državnem proračunu 2023 in na Ministrstvu za pravosodje razporedila sredstva splošne proračunske rezervacije, torej tiste, o katerih danes govorimo v višini 6,5. V tem grmu tiči zajec. Torej vse skupaj se je odvilo v enem tednu, zato lahko se vrnemo torej na tiste začetne besede, ki jih je uporabil minister. Absolutno mislim, da je bilo vse narobe z Litijsko, katastrofa. Jaz mislim, da je zadaj organiziran kriminal, ker tega ne more en človek izpeljati. Seveda ni izpeljal en človek, šlo je do vrha ministra in celo do predsednika vlade. Nenazadnje, to je bilo potrjeno na, lahko bi rekel, na dopisni, stosedeminšestdeseti Druga stvar, ki pa me zanima, zato ker je prej nekako tekla tudi beseda o prodaji Loterije Slovenija - imam relativno še malo časa. Sam sem bil zadolžen za sejo, ki se je odvila torej lansko leto 15. junija, ko smo kot sem, kot predlagatelj, torej ko smo pripravili sejo o nepravilnostih ali pa glede prodaje, lahko bi rekel, Športne loterije Slovenija.

Sprenevedanja na tej seji so bila velika. Na žalost je bilo ogromno ljudi tudi predsednik Fundacije za šport, ki je govoril in na koncu smo sprejeli sklep na tej seji, vsi poslanci soglasno glede na argumentirano izpostavljenost v razpravi, še posebej, zaradi izostanka celovitih analiz učinka prodaje za področje športa invalidov, torej prodaje Športne loterije ne podpiramo in 14 poslancev in poslank je bilo za, nihče ni bil proti temu.

tudi Tarča je ugotavljala na RTV Slovenija, da gre za pet povezanih družb za katerimi stoji torej PPF skupina. Vemo, da se je Robert Golob z PPF skupino sestal 8. decembra 2022 prav z Jiří Šmejcem, tudi z gospo / nerazumljivo/ ki je zadolžena za te balkanske posle in pa gospodom Ružičem(?), in da potem se je nekako ta skupina umaknila, tožba prejšnje uprave Telekoma, ki je nekako zmanjšala sofinanciranje iz njihovega, emisij, torej, samih emisij Telekoma, njihovega trojčka, torej, iz katerega je dobivala samo iz naslova Telekoma ta skupina 15 milijonov evrov, da je to zmanjšalo in ta tožba je bila v trenutku z njihove strani umaknjena, po vsej verjetnosti pa je dogovor stekel. Smatramo. številni tudi v Tarči takrat, da želijo posredno preko prodaje Športne loterije Slovenije sofinancirati PPF skupino, ki bi bila naklonjena še nadaljevanju te vlade. To so dejstva. In še nekaj, ko govorimo, tukaj res gre za nekaj podjetij, ampak moramo vedeti, sam nastanek Športne loterije v katerem je država bi lahko bi rekla, relativno podarila tem športnim organizacijam te deleže, po drugi strani pa še vedno, jaz upam, da še je Pošta Slovenije v sto procentni državni lasti, posredno pa seveda preko SDH, ima država še vedno svoje vzvode s katerimi lahko to preprečuje, ne samo s samim splošnim dovoljenjem Ministrstva za finance za prodajo in zelo zanimivo bo, glede na to, da kot je kolega Černač prej povedal, da tudi ta sklep o neprodaji Športne loterije je bil potrjen soglasno, nenazadnje je to bil vaš sklep, mmi smo, mi smo oblikovali prvoten sklep kot sklicatelji, vi ste na koncu po pavzi delno preoblikovali naš sklep, ampak tudi mi smo se strinjali, da smo ta sklep potrdili. Tako da upam, da bo minister za finance, lahko bi rekel, vsaj spoštoval delo vas poslancev koalicije, če že ne spoštuje delo delo poslancev opozicije. Zato je tudi na koncu te moje razprave, želim temeljit odgovor ministra za finance, kako se bo odzval tudi na ta pisanja danes glede, glede ponovne prodaje, glede zahtevanih nekaterih provizij in mislim, da je za za samo sofinanciranje športa, fundacije za šport in ostalih invalidskih in humanitarnih organizacij, še vedno Športna loterija Slovenije kot en del tega nujno potrebna. Najlepša hvala. Hvala lepa. Besedo ima kolegica Lena Grgurevič, izvolite. Hvala lepa. Torej današnja interpelacija je zame navadna farsa. Ves čas poslušamo laži v stilu Goebbelsa,

Danes tukaj spet, namesto, da bi delali, tudi včeraj. Včeraj smo imeli interpelacijo oziroma poskus odstavitve predsednice Državnega zbora, ker se kričeče oblači, smo slišali, pa ključavnico si je dala na vrata namontirati, pa takšne res nedopustne stvari, torej, višek kršitve pravnega reda sedaj pod Golobovo vlado in podobne nesmisle. No, danes pa poslušamo recimo o Litijski. Kaj ima minister za finance z Litijsko, razen da je na koncu se, tako kot je pač v skladu z našo zakonodajo, prišlo do same prerazporeditve sredstev? Zdaj pod to vlado, torej sedem milijonov, pod vlado SDS pa je njihov minister tako razporedil 23 milijonov, torej ne 7, 23, nekajkrat nekajkrat več, a ne? In kdo pa je od Svobode imel kaj konkretno z Litijsko? Ja, nič.

in pod SDS tudi je postal namestnik generalnega direktorja FURS. To je bil glavni operativec na Ministrstvu za pravosodje v aferi Litijska. On je skupaj res še s kolegom svojim iz druge stranke, tudi ne iz Svobode, ki pa je sprejel odgovornost, tako kot tudi ostali v tisti stranki, pač pa iz SDS pa ne. Ampak vaš človek je bil pa ključni človek v aferi Litijska in to je dejstvo. In sedaj mi poslušamo tukaj vaše, seveda poskus spreobračanja resnice. Potem tudi poslušamo, kakšna vsa kazniva dejanja je storil minister Boštjančič. Ste ga prijavili policiji? Ja, ali mi bo kdo odgovoril? Ste prijavili policiji vsa ta kazniva dejanja? No, tiho so, da povem za kamere. Nihče ni prijavil ministra policiji, tako kot ni nihče prijavil sodnika Masleša policiji, ko so pravili, da je ponarejal diplome, tako kot ni nihče našega predsednika, ko so mu očitali neko, ne vem kolikokrat smo to poslušali, neke očitke, pa neke račune v tujini, pa kaj jaz vem. Seveda ne, to so vse laži navadno, to je navaden blef. Tako da nihče ni prijavil nikogar policiji, čeprav smo tukaj danes slišali, in veste, očitanje nekomu, da je storil kaznivo dejanje, je kaznivo dejanje, če ga ni storil. To je kaznivo dejanje. In je čas, da se pomenimo o tej poslanski imuniteti, ker to že presega vse meje. Potem tukaj želijo širiti tudi na predsednika Vlade odgovornost, recimo, tudi v bistvu predsednik Vlade. Potem bi tudi vaš predsednik Vlade bo za vse vaše rabote pod prejšnjo Vlado odgovarjal. Ali mislite, da smo pozabili na vse nabavljanje, to so milijoni so kar puhteli s servietke z gumicami, ventilatorje, nikdar porabljene v kleteh. To bo vse. Janez Janša bo to, vidim, da vse odgovarjal. Da ne govorim, da ne govorim, sploh se mi ne da razpravljati še kaj dalje, mislim nimate resnično moralne pravice se sploh

nerealno sliko, ki je v nasprotju s podatki. Namreč ne, saj vemo, da je bila tu predsednica Evropske centralne banke, ki je rekla - Kaj? - da je Slovenija zgled lahko vsej Evropi. Namreč, naši kazalniki so daleč na med najboljšimi nasploh. In to so dejstva, to so dejstva o katerih pa, kot je rekel kolega Černač, Černač, ki je tu, razpravljal o Trenti, o tej bolečini, o tej bolečini večne žrtve Janeza Janše, Janše, o Trenti razpravlja, ne smemo pa je rekel ne bomo tukaj danes razglabljali uspehih te vlade, ker to ni tema. Ja, seveda je, če je interpelacija zoper finančnega ministra je absolutno tema to, da so rezultati odlični, nadpovprečni, nadpovprečni, da je stopnja brezposelnosti najnižja, da je stopnja inflacije daleč pod povprečjem Evropske unije, da so dobički podjetij bili rekordni. A veste, to seveda je, če gre za finančnega ministra seveda bomo o tem tudi razpravljali. Ne vem ali se naj sploh dotikam teh, ker je bilo vmes toliko rečenega še o tem, se je očitalo, da je bila gospa žena finančnega ministra v nek svet zavoda imenovana, pa lepo vas prosim, sploh ne vem, če dobijo kaj plačano. Kaj bomo zdaj, jaz vam pa govorim, da pa je žena Janeza Janše klicarila v blagovne rezerve

govoriti govorite in izničujete, seveda govorite, vi ste govorili o upokojencih, tako kot vam je že prej kolega Janev povedal, ampak upokojencem ste največjo škodo v tej državi storili vi, za razliko od nas, ki pa smo izvedli rekorden dvig pokojnin. Upokojenci so pod našo Vlado Vlado prejeli rekorden dvig pokojnin, to so dejstva. Tisti, ki so pa največ škode naredili ste pa vi. In sicer, ste jim odmerni odstotek od pokojnine iz 78 procentov, vi, Vlada Janeza Janše, skupaj z NSi spustili na 57 procentov, to je odmerni odstotek. Od osnove za pokojnino. To je vaš odnos do upokojencev. To je vaš odnos do upokojencev. In vi si dovolite sploh upokojence... Jaz vas ne razumem, kako si dovolite omenjati in enako, kot je rekel kolega Janev, tudi ena izmed velikih izjemnih dosežkov te Vlade je plačna reforma. Ker ste javni sektor zanemarjali, zato, da ne bi uspešni kadri seveda tudi kandidirali za to, to je vam v interesu, zato, da lahko potem delujete tako, kot delujete. 27 tisoč ljudi je bilo pod minimalno plačo in vi govorite, ne vem, saj sem si nekje zapisala, da to je, ttt… zanemarljivo. Mislim, kaj to sploh ni? To je nek blef, povišanje, kakšna povišanja so, ne vem, povišanje plač je blef ali kaj. Gasilcem, policistom, ne vem, najnižje plačanim delavkam v zdravstvu, v sociali to ste vi in niste tega bili sposobni rešiti, pač pa ste to rušili. Tudi to je ena izmed velikih dosežkov ministra Boštjančiča, ki se je uspel s 46 ali 47, koliko je že, sindikati V Slovenijo prihajajo sedaj v času največje krize, še to moramo vedeti, to ta Vlada dela po dveh letih in pol recimo največja stranka ni sploh bila nikdar formulirana, nismo v sistemu, pa delamo po dveh letih pa pol. Vse to v času največje krize v Evropi, se pravi ukrajinske krize, bližnji vzhod, imeli smo požare najprej, ko smo nastopili vlado, poplave, najhujšo krizo, vi še Bovca niste končali, obnove, in tu si dovoli Černač sploh nekaj usta odpirati, pa vi še Bovca niste zaključili. Kdaj je bil potres? 2004. Blefiranje. Medtem ko v Slovenijo sedaj prihajajo vlaganja, vidimo več sto milijonska v farmaciji, Renault in tako naprej. Se pravi, naši pokazatelji, ki so plod dela tega, te Vlade in seveda tega finančnega ministra so daleč nad povprečjem in to so zadeve, ki so dejstvo. To so zadeve, ki so dejstva. Se pravi, imamo primanjkljaj, ki bi se naj letos znižal na 2,4 v BDP, potem imamo najnižje, se pravi, napoved inflacije komisija letos znižala z 2,8 na 2,1 odstotka in tako naprej. Da ne govorim o tem, da se vlaga največ v znanost, več kot 700 milijonov evrov, da rešujemo konkretno zadeve, ki so tako tudi v zdravstvu, tako tudi v šolstvu, kjer se kjer ste omenjali, ker vi niste delali nič, vi ste imeli podatke o tem, da zdravnikov primanjkuje že zdavnaj, pa niste naredili nič. Zakaj? Ker služite, vemo komu. In uničujete javno zdravstvo. Tudi na tem področju se seveda dela. Povečali smo število vpisnih mest, tako v Mariboru, kot v Ljubljani. Zakaj tega niste vi počeli? Saj ste imeli vse podatke. Še na novo smo ustanovili eno, torej študij na primorski univerzi, medicine in tako naprej in to so dejstva, ki recimo, rekordni dvigi, rekordni dvigi tudi povprečnin občinam ne. Mojemu mestu osem milijonov, ki ste ga vi oškodovali najbolj, ker ste pač za male občine želeli poskrbeti 2006 ste to sprejeli, da ste to formulo spremenili na tak način. Tako da to so dejstva, a veste, o katerih lahko govorimo.

vso podporo ministru, tudi dalje, izguba časa, dajte se že odstraniti, odstraniti, ker bi res radi dalje delali za državljanke in državljane, tako kot že počnemo. Rezultati so tu in nehajte nehajte zapravljati za takšne cirkuse, brezplodne, ker iz tega ne bo nič. Minister bo obstal in delali bomo dalje. In nehajte že škodovati slovenskemu narodu, prosim. Hvala. **TOMAŽ LISEC (PS SDS):** Ja, hvala podpredsednica. Pustimo ob strani vse laži glede pokojnin pa zdravstva in vsega ostalega, ki jih je natresla predhodnica, ampak med ostalimi je rekla, tudi določene zadeve, nimate pravice se oglašati, dajte se odstraniti, vi si upate usta odpirati, pa me zanima kot poslanca Poslanske skupine SDS, ali imamo danes še pravico govoriti ali nam bo gospa Lena zaprla usta in kot je rekla, dajte se odstraniti, nas bo dalo odstraniti iz Državnega zbora. Ker jaz še vedno verjamem, da smo del parlamentarne demokracije, da svoboda govora še velja. Pustimo ob strani vse laži, ki jih predhodnica nameni vsem nam ali smo poslanci vsaj Poslanske skupine SDS še dovoljeni

pri čemer smo drug do drugega primarno spoštljivi, ne glede na to, iz katere politične opcije prihajamo. Ključno je tudi to, kar že spremljam nekaj dni, da se ne bi drug drugega, se konstantno že obkladate z lažnivci pa lažmi, pa mislim, da je že to nekako neprimerno, tu smo za to, da razpravljamo o interpelaciji ministra Boštjančiča, ne za to, da drug drugega razvrednotimo. Ker to je tudi odraz, moramo vedeti, da imamo vsi skupaj zavezo do naših državljank in državljanov in da smo mi tisti, ki naj bi bili, ne bom rekla zgled, lahko si želimo biti zgled. Tako da seveda imate absolutno ustavno pravico tako govoriti, kot razpravljati, jaz vas pa vse skupaj naprošam, da smo pri razpravah spoštljivi, res spoštljivi, da svojo nasprotujoča si stališča izkazujemo z argumenti in da ne gremo at personam. Besedo ima predlagatelj. Ja, tudi poslanka Svobode Lena Grgurevič podpira nezakonita ravnanja ministra. Podpira, da je minister omogočil nakup te podrtije z nezakonito prerazporeditvijo 22. 12. lani 6,5 milijona evrov sredstev za projekt, ki ga niti ni bilo. Kajti projekt nakupa te stavbe je bil v NRP umeščen šest dni kasneje, 28. 12. 2023. Zdaj, poslanka Grgurevič pravi, da to ni nič neobičajnega. Na koncu leta pač je minister to prerazporedil 7 milijonov. Ni šlo za 7 milijonov, šest pa pol. nekaj podobnega je naredil tudi minister Šircelj, pravi poslanka Lena Grgurevič. Za 23 milijonov, jaz sem prej prebral za kakšne številke tukaj gre. Povedal sem, da v teh 23 milijonih v letu 2022 je 20 milijonov prerazporeditev sedanjega ministra za podporo gospodarstvu na podlagi interventnega zakona. In sem povedal, da takrat nismo videli v tem nič spornega, ampak ni šlo za tak primer, **61. Od teh 23 milijonov je dober milijon sredstev, ki so bila prerazporejena v času prejšnjega ministra, ampak za potrebe zagotovitve prostorov za italijansko narodno skupnost, ne za podrtijo, ne za nek nepotreben namen za nikogar. Tako, da te primerjave ne vzdržijo resne presoje. Pa tudi o tem danes ne govorimo, mi danes govorimo izključno o tem, kar sem že ničkolikokrat ponovil, o ugotovitvah Računskega sodišča, ki so nesporno ugotovile, da je minister zakon kršil. Zdaj glede teh prijav, ne. Mi danes razpravljamo o interpelaciji zoper ministra. Lena Grgurevič nas sprašuje, ali ste prijavili policiji. Ne vem, tu je vprašanje za ministra. Bo on odgovoril ali se je kaj pozanimal pri Specializiranem državnem tožilstvu, kaj je z ovadbo glede suma teh kaznivih dejanj. Verjamem, da že ima podatke ali proces teče ali ne postopek teče. v kolikor teče, bi bilo v interesu seveda vseh, da se sprožijo te stvari čim hitreje in da so ugotovitve tudi čim prej na mizi, ne šele čez nekaj let, ko minister že ne bo več minister. Je pa seveda prijava, kot veste, na Komisiji za preprečevanje korupcije in glej ga zlomka, oseba, ki je ta postopek vodila, je dala odpoved, gospa Martina Vodušek je dala odpoved. Zanimivo, a ne? Minister se je preko naročila lastnemu uradu za nadzor proračuna, ki nima teh pristojnosti, spravil na notranjo revizorko na Ministrstvu za pravosodje, češ da je nekaj ugotovila v tej notranji reviziji, kar ga bremeni, kar ne drži, kar ne drži, ugotovila je samo, da je prišlo do teh kršitev, ampak da ona kot notranja revizorka ni pristojna, da bi ugotavljala, za kaj je šlo, ampak je za to pristojno Računsko sodišče. In ker to revizijsko poročilo ne želite predstaviti javnosti, s tem manipulirate. S tem manipulirate. Ampak ne glede na to, ne glede na to, da je Računsko sodišče nesporno ugotovilo kršitev 42. člena Zakona o javnih financah, je bil pogrom nad notranjo revizorko na Ministrstvu za pravosodje preko te izredne revizije, ki naj bi ugotovila, kaj je ugotovila? Nič, ker tudi nima nobenih pristojnosti v ponedeljek smo brali, da je dala odpoved in odstopila vodja sektorja na uradu za nadzor proračuna na Ministrstvu za finance Anja Bajcar Kok, ki je bila zadolžena za te postopke zoper notranjo revizorko Suzano Hötzl na Ministrstvu za pravosodje, ko je prišla, prvi dan, ko je prišla v službo, ste, ji je dala ministrica opomin pred odpovedjo, ob tem da naj bi bila ta ista notranja revizorka na Ministrstvu za pravosodje deležna policijskega varovanja.

minister je naročil svojem Uradu za nadzor proračuna, naj izreže revizijo, notranjo revizijo Ministrstva za pravosodje, češ da je ta revizija pokazala na njega pa na predsednika Vlade. To je naročil, saj to v medijih beremo, saj je tu jasno zapisano. Pri čemer pa ne pove, da ni res, ampak da tisti, ki je pokazal na njega in na Vlado, je Računsko sodišče v poročilu z dne 3. septembra letos. Torej gre za to pač, da so ti ljudje očitno deležni groznih pritiskov zaradi teh revizij. Ne vem zakaj, ker mi smo utemeljitve v interpelaciji, utemeljitve glede odgovornosti ministra, temeljili na poročilu Računskega sodišča. Na poročilu Računskega sodišča, ki je najvišji revizijski organ v tej državi. Poslušamo ponovno tukaj poslanko Leno Grgurevič, kako je SDS imela prste pri tem poslu. Pa lepo vas prosim, no. Dve leti in pol vladate, pa daj nehajte že s temi, s temi neumnostmi. In omenjen je bil Simon Starček, baje je nekdanji član Slovenske demokratske stranke - jaz ne vem, ker nisem šel gledati v evidenco članstva. Ampak glejte, jaz gledam te razgovore tukaj, prej sem jih na kratko predstavil na prezentaciji, nikjer ne najdem tega imena. Sestanek 5. 12. kjer se je ta pot za to protizakonito prerazporeditev trasirala

Saša Jazbec, Uroš Gojkovič in predstavnik Ministrstva za javno upravo. Gledam naprej, potem te operativne sestanke, ki so pripravljali ta DIP in vse ostalo, Klemen Babnik vodja kabineta ministra za finance, Gordana Pipan, Saša Jazbec, Igor Šoltes, Uroš Gojkovič. Gledam naprej, iščem, kje bi bil ta famozni Simon Starček(?), ki naj bi bil involviran v to zadevo, kjer se je odločalo o prerazporejanju, o temu nezakonitemu prerazporejanju tega denarja in tega imena. Glejte, ne najdem nikjer, pa tudi v drugih dokumentih, ki so nam na razpolago ne. Tudi v drugih dokumentih ne. Najdem pa ključni sestanek 22. 12. 2023 v petek pred božičem, ob 9. uri - prej sem pokazal zabeležko tega sestanka, ki jo je poslala prisotnim namestnica generalnega sekretarja takratnega na Ministrstvu za pravosodje - Tržanova in vidim, prisotni Dominika Švarc Pipan, Klemen Boštjančič, Klemen Babnik vodja njegovega kabineta, Gordana Pipan državna sekretarka MF, Igor Šoltes tedanji državni sekretar MP, Uroš Gojkovič, Tina Tržan namestnica generalnega sekretarja Ministrstva za pravosodje. In par ur po tem sestanku minister da predlog za prerazporeditev na vlado za 6,5 milijona evrov protizakonito, v nasprotju z zakonom in pravilnikom in tako naprej, da ne ponavljam vsega tega in vlada na dopisni seji brez glasu proti to prerazporeditev potrdi. Tako da bi bil tudi tukaj že čas, da se imena, ki nimajo pri tej nezakoniti prerazporeditvi popolnoma ničesar več po nemarnem ne omenjajo. Zdaj, ponovno smo pač poslušali te mantre. Jaz ne bi vsega še enkrat ponavljal, ampak eno stvar pa moram povedati glede tega usklajevanja pokojnin. Dajte si že enkrat Lena Grgurevič in vsi ostali v koaliciji dopovedati, da redna uskladitev pokojnin je določena z zakonom, z zakonom in da mora po zakonu ex lege biti vsako leto februarja in tako je bila tudi v času vaše vlade kot v času prejšnjih vlad. Kaj ste vi naredili? Nič niste naredili. Ste pa seveda na vladi zavrnili malo pred tem pa nekaj, kar pa je stvar vlade in bi vsaka druga vlada to naredila v tistih razmerah, ker se je hrana in vse ostalo podražila za več kot 30 odstotkov. Niste odobrili izredne uskladitve pokojnin takrat preko 30 odstotni podražitvi hrane. In čas bi že bil, da se nehate hvaliti z nekimi blaznimi gospodarskimi rezultati, kjer vsaka napoved, ki jo dobite, je nižja za letošnje leto gospodarske rasti, sicer smo nad evropskim povprečjem, ampak bili smo v nekih drugih časih, v vrhuncu, bili smo prvi, drugi, kar se gospodarske rasti tiče. Leta 2021 je bila gospodarska rast v Sloveniji 10,3, zdaj se hvalite z 1,4, desetkrat manjša. Tako da, tudi tukaj, glejte, mislim, da je neprimerno, da te stvari ponavljate. res bi bil že konec, da obujate to leto 2012 in sprejem zakona, novelo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in govorite o tem kaj se je takrat zgodilo. So se pokojnine pravite znižale? Prej sem povedal, tukaj imam izpis glasovanja, 76 prisotnih poslank in poslancev je glasovalo za, nobeden proti. Med njimi je za glasovala tudi Vonta Tamara, zdaj sedi v vaših klopeh, takrat je bila Pozitivna Slovenija. Med njimi je za zakon glasovala Bratušek Alenka, vaša ministrica od Svobode. Med njimi je za zakon glasoval, minister SD, zdaj Han Matjaž. In tako naprej. Židan Dejan, sedanji državni sekretar. Frangež Matevž, sedanji državni sekretar. Vsi leta 2012, Zakon o pokojninskem zavarovanju. Nehajte zavajati ljudi in javnost s tem kaj je bilo takrat slabega storjeno. Zakon ste podprli.